Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince.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

prvo čitanje, P.Z.E. br. 153; Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga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 Molio bih sada u ime predlagatelja da dodatno obrazloženje da državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uvaženi Tomislav Mihotić. Izvolite. Cijenjeni predsjedniče Hrvatskoga sabora, saborski zastupnici. Nacrtom Prijedloga zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu uređuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevoz, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela te inspekcijski nadzor. Postojeći Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga iz 2014. godine potrebno je izmijeniti radi daljnjeg usklađivanja sa pravnom stečevinom EU. Posebno vezano uz propise iz 4. željezničkog paketa koji se odnose na potpuno otvaranje tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika od 1. siječnja 2019. godine te poslove i nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela. Europska komisija 2016. u u okviru EU pilota dostavila je RH pitanje u svezi nesuglasnosti nacionalnih mjera sa direktivom iz 2012. 34 EU. Stoga je potrebno izmijeniti odgovarajuće odredbe postojećeg zakona. Prijedlogom zakona određuje se da je nacionalno regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM. Prijedlog zakona vezano uz regulatorno tijelo sadrži odredbe o načelima rada o dužnostima članova vijeća, o odlučivanju o poslovima, o donošenju i izvršenju odluka sudskoj zaštiti, o sredstvima za obavljanje poslova i o podnošenju izvješća o radu. Prijedlog zakona vezano uz regulaciju tržišta željezničkih usluga sadrži odredbe o regulatornim načelima i ciljevima regulatornog tijela, o nadležnostima regulatornog tijela, o postupku po podnesenom zahtjevu, o prikupljanju podataka, o provjeri računovodstvenog razdvajanja, o određivanju osnovne svrhe usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika koji uključuje kabotažu primjenjivo samo od 1. siječnja 2019. godine o utvrđivanju gospodarske ravnoteže ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika, o izdavanju prethodnih suglasnosti i neobvezujućih mišljenja i ocjena, o utvrđivanju roka za pristup uslužnom objektu, o nadzoru naknade za željezničke usluge te o suradnji sa nacionalnim tijelima i regulatornim tijelima ostalih država članica EU. Prijedlog zakona određuje da je regulatorno tijelo nadležno i za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu, prijedlog zakon sadrži o odredbe o nadležnosti regulatornog tijela za provedbu Uredbe Europske zajednice br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima o obvezama putnika u željezničkom prometu, postupanju po službenoj dužnosti u zaštiti prava putnika, rješavanju u postupku po zahtjevu putnika u vezi sa reklamacijom Povjerenstvu za reklamacije potrošača pri željezničkom prijevozu i inspekcijski nadzor u području zaštite prava putnika. Prijedlog zakona vezan uz inspekcijski nadzor regulatornog tijela nad provedbom predmetnog zakona Uredbe Europske zajednice br. 1371/2007 i ostalih propisa kojima se uređuju prava putnika, određuje obavljanje poslova inspekcijskog nadzora, ovlasti inspektora i obveze nadziranih i drugih osoba koje sudjeluju u inspekcijskom nadzoru. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Hvala državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi se za riječ javio uvaženi kolega Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo nastojat ću u kratkoj raspravi objasnit možda par stvari koje su, čini mi se, bitne za reći, a vezano uz hrvatsku željeznicu, svega ono što smo kroz povijest imali i onoga što nam se i danas kroz ovaj zakon očekuje, klub MOST-a će podržati donošenje ovog zakona iz jednostavnog razloga što je to na neki način naša obaveza, a i budućnost hrvatske željeznice ne možemo vidjeti drugačije nego kroz sve ove zakonske regulative koje moramo primijeniti, implementirati u naš zakonodavni okvir s obzirom na to da smo članica EU-a. Vidjeli smo u medijima u posljednje vrijeme, dosta kritičkih stavova prema hrvatskoj željeznici, prvenstveno se to odnosi, bio je jedan članak gdje se piše gdje se piše posve točno da od Osijeka do hrvatske obale, mislim da do Splita se putuje 24 sata, pa bi nekako u tom smjeru mogla biti ona izjava „Vlak je uvijek brži“, mogla bi ovako glasiti „Vlak je uvijek brži osim ako ne putujete biciklom“. No mi svi skupa ne trebamo se čuditi svemu ovome što se dogodilo na hrvatskim željeznicama, čak ne trebamo tražiti ni krivce u ovoj ili onoj Vladi, jednostavno svih ovih proteklih 20 i nešto godina, je vodilo k tome da su hrvatske željeznice na neki način dosta zapuštene, zapostavljene, dijelom u ovim raspravama smo vidjeli, prijašnjim raspravama vezano uz ovu temu gdje smo razvijali cestovni sektor i zato mislim da neovisno o tome hoćemo li mi usvojiti ovaj zakon, a usvojiti ga trebamo, neće ovaj zakon doprinijeti boljitku željeznica, već će doprinijeti sveobuhvatni konsenzus svih svih onih koji mogu odlučivati da bi nam sutra na hrvatskim željeznicama bilo bolje. Devedesetih godina ako se sjećate bile su velike borbe sa sindikatima, tada je hrvatska željeznica bila veliko poduzeće u kojem su ljudi naravno, zaposlenici tražili svoja prava, nakon toga mislim da je tamo 2013., 2011., 2012., 2013., sad više ne znam, ne sjećam se točno, došlo je do razdvajanja poduzeća, dakle imali smo putnički prijevoz, teretni prijevoz, HŽ Cargo, imali smo i vuču vlakova pa su ta poduzeća razdvojena kao zasebne cjeline i naravno ugasio se HŽ Holding kao krovna organizacija. O ovome je bilo riječi i na odboru, imat ćemo sad dosta i problema vezano i za natječaj koji će se provoditi na hrvatskih željeznicama vezanom uz osuvremenjavanje željeznica ali ali ono što je bitno za istaknuti, neovisno o tome u kojem se stanju sad hrvatske željeznice nalaze, ovakve zakonske prijedloge ili zakonske okvire moramo donositi jer smo članica EU-a, i i sjedne strane imamo putnike koji žele imat brz i siguran prijevoz, a s druge naše operatere ili prijevoznike koji žele imat pristup trasi pod jednakim uvjetima i naravno HŽ infrastrukturu koja mora to omogućiti. I sve to nije jednostavno napraviti. hoće li ovaj zakonski prijedlog tome pomoć sam po sebi, neće, ali na temelju onoga što je i državni tajnik objasnio, nužno je donošenje ovog zakonskog okvira. I s toga će ga klub MOST-a podržati. Hvala. Hvala. Druga rasprava uvaženi kolega Alen Prelec, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, suradnici. Pa evo ovaj Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, ja bih pročitao sam evo početak zbog čega se on donosio. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa sa zakonodavstvom EU-a te se u prilogu dostavlja izjava o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom EU-a. ovo je lijepo rečeno, međutim ja bi prvo malo rekao nešto o hrvatskim željeznicama, onako o općoj situaciji. pa evo, i kolega Žagar je rekao da zasigurno ne možemo biti zadovoljni sa situacijom u hrvatskim željeznicama, općenito, ali općenito govoreći evo istraživanja su dala da svega 12% svih putovanja u Hrvatskoj se odvija javnim prijevozom. Kakav nam je javni prijevoz u svakom slučaju nezadovoljavajući. Nedugo je bilo u Večernjem listu stanje u javnom prijevozu u Hrvatskoj. Pa ja ću samo par stvari reći da steknemo dojam kakvo je stanje u javnom prijevozu pogotovo sad u Hrvatskim željeznicama, odnosno željeznici općenito kako bi shvatili u stvari koliko je ova tema bitna i koliko su ovi zakonski prijedlozi važni da ipak to promijenimo. Samo jedna mala digresija, veli ovako u Osijeku je prosječna starost tramvaja 45 godina. Prosječna starost flote Jadrolinije je 33 godine, a u Hrvatskoj željeznici je sljedeće stanje 30 godina se odnosi na vozni park Hrvatskih željeznica. 30 godina su nam prosječno stari vlakovi. Broj putnika koji se voze željeznicama je 22 milijuna putnika godišnje. E sad, kako možemo biti zadovoljni, odnosno moramo biti nezadovoljni sa ovakvim stanjem u Hrvatskim željeznicama. Imamo zastarjele i neodržavane vlakove bez klime. U tom slučaju ja mogu reći imamo izuzetaka. Evo ja sam čelnik jedinice lokalne samouprave u Brdovcu. Imamo liniju Dugo Selo – Savski Marof koje mislim da je jedna od najprofitabilnijih, ako nije najprofitabilnija u Hrvatskoj u kojem svakodnevno komuniciraju ljudi iz bliže okolice Zagreba. Mislim da su bili i kolege ovdje prisutni u Saboru koji su se svakodnevno vozili Hrvatskim željeznicama. I na tom dijelu uz puno putnika napravile su Hrvatske željeznice jako veliki iskorak. To su jedni moderni vlakovi sa klima uređajima. U svakom slučaju jedno putovanje onako kako smo možda doživjeli u EU. Kod nas je pravilo da razmišljamo na način da se željeznicom voze samo sirotinja, oni koji nemaju ni jedan drugi način prijevoza. Mislim da to treba promijeniti. Svi oni koji su bili vani znaju da željeznicu koriste svi oni koji žele stići od točke A do točke B na jedan brz i siguran način. Ovdje kod nas u Hrvatskoj to na žalost nije, osim ja kažem ovakvih svijetlih primjera evo gdje imamo moderne vlakove, vlakove sa klima uređajima i gdje u svakom slučaju je putovanje izuzetno ugodno. Ja se nadam da će takvi primjeri biti po cijeloj Hrvatskoj, jer ako govorimo da nam ljudi, mladi ljudi odlaze iz Hrvatske onda je jasno da je bitna i ova komunikacija. Važna je komunikacija. Svi volimo reći natalitetna politika treba davati roditeljima za djecu, škole knjige, a onda u stvari ne otvaramo radna mjesta i ne omogućavamo mladim ljudima da komuniciraju brzo. Mislim da je i ovo bi trebalo biti dio natalitetne politike Hrvatske željeznice da imamo modernu željeznicu, moderne brze vlakove, vlakove u kojim ćemo moći ugodno putovati. Ja ću samo u par riječi reći općenito, onda ću i konkretno dati prijedloge vezano uz ovaj zakonski prijedlog. Naime, HŽ Infrastruktura upravlja prugama u RH u duljini nešto većoj od 2600 km. Dobar omjer kilometara pruga i broja stanovnika zemlje. Naime, 1556 osoba po kilometru stavlja RH u rang sa razvijenim europskim zemljama. Znači, možemo reći da imamo broj, po kilometrima pruge imamo zadovoljavajući broj pruge. Međutim, one su u izuzetno lošem stanju. Na mreži održava se 542 kolodvora i stajališta. 1512 željezničkih i cestovnih prijelaza, 109 tunela i 548 mostova. Mnogi od tih objekata su i zaštićeni kulturna baština. Kad govorimo o zaštićenoj kulturnoj baštini onda možemo govoriti recimo i o zaštićenoj kulturnoj baštini u Zagrebu. Imamo glavni kolodvor i zapadni kolodvor koji jesu vjerojatno zaštićena baština, koji su prekrasni stari kolodvori. Ne kažem da trebaju bit, i da treba napraviti moderne kolodvore. Ali oni zasigurno nisu adekvatni ovakvi kakvi jesu, da ne govorimo o splitskom kolodvoru koji je evo sačuvaj me Bože. HŽ Infrastruktura odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa za obnovu i održavanje, te građenje željezničke infrastrukture koja je javno dobro u općoj upravi. Mrežom dnevno u prosjeku vozi oko 630 putničkih i 115 teretnih vlakova. Imamo mi ovdje i svijetlih primjera. U Domovinskom rastu pruga Vinkovci – Osijek je bila najvažnija sporedna linija u cijeloj državi. Imala je najviše prometa i donosila profit. Nakon 16 godina završena je i njezina obnova 2009. godine i pruga je napravljena za maksimalnu brzinu od 120 km/h a danas na toj pruzi koja je važna za Slavoniju komuniciraju, odnosno prometuju vlakovi brzine 80 km. Pa sad bih ja isto postavio pitanje zašto smo radili pruge koje dozvoljavaju brzinu 120 km/h a a mi prometujemo 80 km/h. Evo jedan i drastičan primjer. Spomenuo sam najprofitabilniju koliko znam, a razgovarao sam sa Hrvatskim željeznicama najprofitabilniju prugu u Hrvatskoj, to je Savski Marof – Dugo Selo gdje povremeno vlakovi, moderni vlakovi doista koji su stari godinu, dvije, tri prometuju čak brzinom od 40 km/h. I sad uspoređujemo, a volimo se uspoređivati sa Europom gdje vlakovi prometuju brzinom od 300 km/h mi ovdje imamo moderne vlakove, a komunikacija po tim prugama je 40 km/h. To je nešto što zajedno svi moramo promijeniti. Željeznica mora biti lokomotiva razvoja Hrvatske, a ne ono da se željeznicom voze sirotinja. Govorio sam i o kolodvorima iz 19 stoljeća. Da, mislim da su prekrasni kolodvori, ali i oni trebaju bit uređeni. Sustav regulacije. Evo jedan primjer, a znam za njega jer sam razgovarao sa HŽ-ovcima. Sustav regulacije na glavnom kolodvoru, izgrađen je i pušten u funkciju, evo sad nedugo, međutim nije dobio uporabnu, nego privremeno rješenje. Znači ulažemo u infrastrukturu, međutim evo događaju se takve stvari koje ne bi se trebale događati. Kada govorimo o ovom zakonu, onda ću pročitati evo jednu, veli ovako u članku 2. govori sljedeće: „Ovaj zakon u pravni poredak prinosi se, Direktiva Europskog parlamenta i vijeća od 14. prosinca 2016. godine u pogledu otvaranja tržišta za usluga domaćeg željezničkog prijevoza, putnika i upravljanje željezničkom infrastrukturom.“ Kaže otvaranja tržišta. Zakon donosi se radi daljnjeg usklađivanja s pravnim stečevinama EU, posebno vezano uvaženi zastupnik propise iz 4 željezničkog paketa koji se odnosi na potpuno otvaranje tržišta za usluge, domaćeg željezničkog prijevoza putnika. E sad i u čl.4. veli: „U smislu ovog zakona, pojam podnositelj zahtjeva znači i međunarodna grupacija željezničkih prijevoznika.“ E sad ja tu moram malo zastati, kad vidim direktivnu, odmah zastanem, direktivu EU, i onda onako mi je dvojba. A dvojba ide u smjeru sljedećem. Činjenica da smo mi napravili dosta grešaka u zadnjih 20 godina Hrvatske države, dali smo ceste u koncesiju, ceste neke, po tim cestama se naši ljudi voze sa većom cijenom, autoceste govorim i Istarski ipsilon i Macelj kroz Zagorje, veća cijena od cijene autocesta koje su u državnom vlasništvu. Napravili smo Zakon o koncesiji, …/Govornik se ne razumije./… pravu, naši građani, više nemaju pristup negdje na moru za plaže, nego moraju plaćati ulaz u koncesijsko pravo. Ulaz. Napravili Napravili smo privatizaciju na hrvatski način, i sad je tu samo moja dvojba, je ono oprez da ne napravimo grešku u koracima, da ne dovedemo se u situaciju da i Hrvatske željeznice, pogotovo onaj profitabilni dio privatiziramo ili na hrvatski način, znamo kako je to bilo, po rođačkim vezano ili prodamo strancima koji će nam ovdje dovesti željeznicu, možda moderniju, bržu, bolju, ali u svakom slučaju skuplju. Postavlja se pitanje hoće li se naši hrvatski građani moći voziti tom željeznicom? Evo, to su neke moje dvojbe, a kad govorimo o dvojbama, onda mogu i spomenuti koncesiju za aerodrom, i aerodrom smo privatizirali bi ja rekao. Pa onda aerodrom ne radi noću, ili su cijene aerodromskih usluga veće nego su bile prije. Gospodo draga, nadam se da će Hrvatska željeznica i dalje biti željeznica u kojom će se svaki hrvatski građanin moći voziti po povoljnim cijenama i da se ne dogodi da smo napravili nešto što ćemo danas sutra zažaliti. Kao što smo zažalili za aerodrom, aerodrom, kao što smo zažalili većinom za privatizaciju gdje su nam stranci kupili sve ono što valja, banke, HT, INA-u, i onda nam bude kasno. Hrvatske željeznice moraju biti u hrvatskom vlasništvu, one moraju biti pristupačne za svakog hrvatskog građanina i tu ne bi trebalo biti dvojbe. Imam još jedan primjer gdje sam nedugo čuo da su Austrijanci dio željeznica privatizirali na način da su im dali jedinicama lokalne samouprave, županijama, jasno oni imaju svoj način, županijama, gradovima i općinama. A kad govorimo o putničkom prijevozu onda govorimo i o tome evo su zadaće putničkih prijevoza, povezivanje županijskih, regionalnih središta, međusobno kao i sa lokalnim sredinama na cijelom području Hrvatske željeznice. To piše u u prilogu Zakona o Hrvatskim željeznicama. Masovni prijevoz putnika u prigradskim i gradskim područjima. Pa evo sad i to je jedan od prijedloga, kad ne znamo dobro voditi Hrvatske željeznice, kada su one neprofitabilne, kada nisu po našoj mjeri, možda i u tom smjeru možemo razmišljati da prepustimo onima koji će možda brinuti i bolje o njima. Regionalni vlakovi, turistički vlakovi, jedinice lokalne samouprave, pa neka županije, gradovi, općine preuzmu dio tog prijevoza koji će biti sigurno adekvatniji i bolji za svakog građana Hrvatske. Vidim da mi ističe vrijeme. Imam jedne konkretne zamjerke vezano uz ovaj vaš prijedlog. Evo imamo na stranici članak 23. na stranici 17, veli: „Regulatorno tijelo po službenoj dužnosti donosi odluku u kojem se operateru uslužnog objekta određuje razumni vremenski rok u kojem je dužan odgovoriti na upit željezničkog prijevoznika.“ Koji je to razumni rok? 30, 60, 90 dana? Mislim da je razumni rok nešto onako preopćenito. Još jednu stvar, a vrlo je moderna, kaže, „Novčanom kaznom u iznosu od 20 do 200 tisuća kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba.“ Koja? „Kao željeznički prijevoznik ne omogući putnicima unošenje bicikla u vlak prema potrebi uz naknadu, uz preduvjet da se njima lako rukuje i ako to ne utječe negativno na usluge željezničkog prijevoza, te ako željezničko vozilo to omogućuje.“ Kako će putnik znati koji bicikl može unijeti u vlak? Znači procjena ostaje na volji željezničkog radnika. Moramo …/Govornik se Znači željeznički putnik mora znati dal bude željeznički radnik pustio metar i pol bicikla pola metra bicikla, ili sklopiv, plave boje ili zelene boje. Mislim ovo su neke konkretne stvari, ovo stvarno nije zlonamjerno, nego dobronamjerno, mislim da moramo o svemu tome misliti. I molim vas budite ovdje određenije, da ne bude to bilo na volju ili ne volju željezničkog radnika. Hvala lijepa. Zahvaljujem. 4 su replike. Prvi je uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Prelec. Javio sam se za repliku, htio samo nadopuniti jednom još činjenicom koja mi se čini bitna, ali prije toga da kažem da nije baš ni posve tako da se u HŽ nisu ulagala sredstva. Značajna sredstva su uložena, međutim uvijek je problem strategija i način na koji se novac ulaže i što je to prioritet kada govorimo o željezničkom prijevozu. Inače željeznički pruge možemo razvrstavati na one koje imaju status međunarodnog pravca, regionalnog pravca ili lokalnog pravca. Ja ću spomenuti prugu Varaždin-Dalj u duljini od 250km koja ima oznaku R202 u HŽ-u. to je jedno kolosiječna pruga ne elektrificirana, ono što je problem u prošlosti se dogodio da su pojedine priključne pruge na toj dionici ukidane, znači na njima je osustavljeno prometovanje kako se navodilo zbog lošeg stanja kolosijeka, to je prije svega pruga Pčelić-Sirač i Pčelić-Banova Jaruga i dionica od Našice Našice prema Pleternici. E sada gledajte, osnovni preduvjet za razvoj svake željeznice je u svakom slučaju teretni prijevoz i količina robe koja se preveze na tom teretnom pravcu. Kada imamo taj oblik prijevoza onda postoji znatni prihodi da se željeznica razvija. Greška je bila što ta dionica pruge nije dobila status međunarodnog pravca nego samo regionalnog pravca. Ako spomenemo da postoji Nexe Grupe ili cementara u Našicama, Tvornica gnojiva u Kutini onda se dogodilo da se prijevoz robe recimo kod svojevremeno je to bilo 800 tisuća tona cementa koji se mogao provest željeznicom, prijevoz robe je usmjeren na cestovni prijevoz, a ako se htjelo željeznicom prevoziti onda su se dionice produžavale po stotinjak kilometara duži prijevoz i tu željeznica nije mogla biti konkurentna. Dakle ono što mi moramo napraviti je prije svega odrediti prioritete ulaganja u HŽ. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku izvolite. Kolega da, nisam ja rekao da se nije ulagalo u HŽ pa evo imamo primjera da se stvarno planira značajan novac povući iz fondova EU i to je za svaku pohvalu. Treba brinuti ne samo o putničkom prijevozu o kojem mi danas govorimo nego i teretnom prijevozu jel i na taj način ćemo prije svega štititi okoliš. Znamo koliko troše veliki kamioni, a koliko je željeznica ekološki prihvatljiva. U svakom slučaju mislim da uz ovu raspravu moramo ljudima koji nas ovdje slušaju spomenuti i reći što treba promijeniti. Ovdje smo da nađemo nekakve zajedničke načine da HŽ bude jedno bolje poduzeće uz sve nas zajedno i jasno. Ali ono što je najvažnije što možda i nisam spomenuo, vratiti ljude da se voze našim vlakovima. Bilo je tu primjera evo nedugo gdje su mladi turisti išli iz Splita u Zagreb, vozili su se 11, 12 sati, to je nešto neprihvatljivo. Vani se vozi željeznicom da bi brže došli na cilj, jasno na drugi način, a kod nas se događa da turisti putuju do Zagreba 12 sati, a mogli su doći iz Splita u Zagreb koliko za pet sati autobusom. To je nešto neprihvatljivo i zato evo hvala na replici da zajednički moramo ukazati na probleme u HŽ-u.

zakon našli ste čak i zamjerku u njemu po pitanju bicikla i dobre volje nekoga. Valjda će se tu pronaći Sport Bili koji može umanjiti tu biciklu pa ju staviti u torbu, međutim ozbiljnost ove teme nalaže da je činjenica kao što ste rekli da ne samo ta zamjerka nego ovaj zakon je izraz direktive EU koje mi sada ovdje u Saboru raspravljamo, a on on je u nas vrlo teško primjenjiv jer željeznicu imamo u tragovima. Kazali ste da bi željeznica trebala biti glavana lokomotiva razvoja RH jedan od glavnih pokretača brzog transporta robe i putnika, ali je činjenica da mi svakodnevno donosimo brojne direktive koje je u stvarnosti teško implementirati isključivo zbog toga, a u ovome slučaju zbog željeznice koja je stvarno dovedena u tragove. Ako mi iz Osijeka trebamo do Splita 24 sata, doslovno bi prije pješke došli s tim da možete dva puta stati na ručak negdje u restoranu nego što ćete doći iz Osijeka do Splita željeznicom, onda govorimo o problemu sustava koji je ciljano uništio naše željeznice jel kako to da kolega Žagar je spomenuo da su bila ulaganja, a da u ovome stanju imamo danas željeznice. Šta je tu regulatorna agencija, šta ovaj zakon želi postići ako je stanje katastrofalno ako doslovno željeznice i nemamo jel svi ostali prijevozi su bolji. Znači željeznica treba ili biti strateški prihvaćena od svih politika bez obzira koja je politička opcija ili će na ovaj način neko stvarno doći uzeti je u koncesiju i iskoristiti naše dobre, koji će ulagati, ali ne u interesu hrvatskom nego u interesu svome.

dvojbe da se HŽ pokušavaju ciljano uništavati, ima puno primjera gdje su lokomotive koje nisu bile za otpis su se napisale za otpis pa su otišle u staro željezno, tu postoji puno dvojbi. A možemo reći mogu pitati koliko je tih lokomotiva je u zadnje vrijeme na taj način otpisano, pretvoreno možda u staro željezo, a nije trebalo. Ono što govorimo o kriminalu u svim područjima Hrvatske države to treba ispitati. Ali još jedno pitanje, koliko tih lokomotiva je sada na spisku za staro željezo? Imam neke informacije koje me jasno ne vesele nego sam zabrinut o takvim i tu su konkretne stvari i konkretna pitanja. A mi smo ovdje da o tome raspravljamo i da ono što znamo kažemo na ovom mjestu i da se zna i da se takve stvari onemogućavaju. Treća replika je uvaženi kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Prelec, vi ste me ponukali za repliku onim svojim zadnjim dijelom kada ste govorili o zračnoj luki Franjo Tuđman, ne o aerodromu. Dakle agencije se osnivaju kao nekakva neovisna regulatorna tijela koja bi morala paziti da li se provode Zakon o uredbi itd., neovisno od pritiska politike. I vrlo interesantno da Agencija za civilni promet uopće nije znala da li zračna luka Franjo Tuđman provodi koncesionar odredbu da radi 24h. Druga stvar kada se dogodilo ono sa avionom da avion mora letjeti u Rim oni su isto jutro morali biti u zračnoj luci, u Croatia Airlinesu pobrati sve podatke. Onda bi mogli reći da ta agencija funkcionira sukladno načelima zbog koga je ovaj Visoki dom donio odluku da se on osnuje. Međutim, želim ovdje još nešto reći kada govorimo o Zračnoj luci Franjo Tuđman, tamo ima jedno naselje, Pleso, tako se je i zvala nekada ta zračna luka, tamo su ljudi uložili novce u apartmane, u sobe i gdje spavaju putnici koji nemaju vezu za dalje. u trenutku otvaranja nove zračne luke na goričkim prometnicama osvanule su table, nova regulacija prometa od tada i tada. A ima jedna ograda tamo koja dijeli to naselje ili gradsku četvrt, kako god hoćete od bivšeg prostora zračne luke koju nitko maknuti neće. I uz svu dobru volju ministra Butkovića netko se tko treba to promijeniti, maknuti tu ogradu, omogućiti tim ljudima da se bave poslom, prave lud. Rent-a-car poduzeća po Gorici tamo parkiraju svoje aute, tri parkirališta stoje prazna, stara parkirališta uz staru zračnu luku, i to naprosto pokazuje nešto drugo. A to se može preslikati i na željeznice i na ceste. Ako smo napravili jedan vrlo značajan infrastrukturni projekt za gospodarski razvoj i razvoj turizma onda ne smijemo s druge strane uništavati one koji su uložili novce da se bave određenim stvarima. Dakle ta zračna luka mora opet imati direktnu vezu sa gradom Velikom Goricom a ne da bude odvojena skroz od grada Velike Gorice. **Jandroković, Gordan Šuker, vi ste malo to povezali na drugi način, ali O.K, sve u redu. Ja sam govorio jasno o aerodromu kao jednom, ja bih rekao u ovom slučaju lošem primjeru privatizacije ili davanja u koncesiju da nam se to ne dogodi sa Hrvatskim željeznicama. Mi Hrvatske željeznice, jasno nisu adekvatne, nisu u stanju kako bi htjeli mi svi skupa ali govorio sam o tome, evo u ovim direktivama se govori da treba otvoriti tržište Hrvatske sa, što se tiče željezničkog prijevoza da se ne dogodi privatizacija na način, na hrvatski način. O tome sam govorio i tu su moje, evo dvojbe i zebnje da ono što je profitabilno u Hrvatskoj da će to neke strane kompanije dobiti a ono što nije profitabilno, putnički prijevoz, dio putničkog prijevoza jasno u dijelovima Hrvatske koji nema veliku frekvenciju da će taj dio ostati u vlasništvu i u upravljanju Hrvatskih željeznica koji nije profitabilan. Evo o tom dijelu sam govorio. Ali sa ovim što ste vi govorili vezano uz aerodrom Pleso, stari dio parkirališta, tu se apsolutno slažem i tu ste u pravu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. I zadnja replika je uvaženi kolega Mišić. Hvala predsjedniče Sabora. Kolega Prelec, pozorno sam vas slušao u vašem izlaganju, međutim ja se uvijek moram osvrnuti kao gospodarstvenik na sve stranke pa i na vašu, kao čini se kao naknadna pamet, pa onda idemo kritizirati nešto što mi nismo napravili pa što nisu oni napravili ali u stvari smo svi krivi. Jednostavno kao čovjek ne mogu vjerovati da mi nakon 25 godina, pošto putujem od Vinkovaca do Zagreba pa i vlakom često, da mi za 25 godina nismo mogli podignuti brzinu pruge ne znam za 20, 30km. Prije rata se dolazilo za 2,5 sata u Zagreb, sada za 3,5 sata, 4. Sramota je, to je jedna velika sramota kada gledamo kako hrvatski narod sa istoka stiže u Zagreb. A da ne pričamo o toj sramoti i ne znam ti ljudi koji su do sada sve vodili, svi znamo da s istoka najviše roba dolazi prema zapadu. Kroz Vinkovce je nekada prije rata 300 vlakova prolazilo u danu, 300 vlakova, danas prođe možda 80 i čak manje. A sa puno manjim brzinama. Mi znamo da smo u zgrade, u Vinkovcima, Brodu i sve ove manje postaje uložili jako puno novaca. To vam je isto kao da izgradite autocestu pa pustite Fiću da voze ili trabante one nekadašnje a mi tako imamo sada vlak koji vodi prema Zagrebu. Ja ne mogu vjerovati da mi nismo prema istoku imali prioritet svega što se tiče željeznica, već smo imali i lokalni prioritet i sve prioritete ali nismo imali ono što je najbitnije. Da li je tu utjecao kamionski promet koji vidimo na autocestama, koji uzima dio prometa željeznicama? Da li je to nekakav lobij koji nije želio ustvari da uništimo to da bi mogli prenijeti na kamione. Pa to svi mi dobro znamo kažemo kakva željeznica takva država.

(SDP)** Kolega da, naknadna pamet. Ja ću uvijek kritizirati ono što ne valja. Nema veze koliko je moja stranka vodila ovu državu i ministarstvo, da li je učinila dovoljno ili nedovoljno kaj se tiče Hrvatskih željeznica, sigurno nedovoljno jer znamo u kakvoj su situaciji i uvijek ću govoriti ono što ne valja. Apsolutno se slažem s vama kada kažete za istok da se malo učinilo šta se tiče željezničkog prometa. Evo znam konkretne stvari osim ovih svijetlih primjera kojih sam naveo, primjer Osijek-Vinkovci, tu je stvarno zadovoljavajuća situacija, ali velim o toj naknadnoj pameti možemo govoriti, ja se slažem da treba kritizirati sve one koji su dosad radili, koji nisu dovoljno učinili da bi hrvatske željeznice bile po mjeri putnika, po mjeri prosječnog Hrvata koji se vozi hrvatskom željeznicom, ali ne samo prema Vinkovcima, nego prema Rijeci, imamo jako puno područja Hrvatske koji gotovo da nema prometa putničkih vlakova. I kad govorimo o politici toga da nam se ljudi ne iseljavaju, kad govorimo o decentralizaciji Hrvatske onda moramo razmišljati i o hrvatskim željeznicama. I on putničkom prometu di će svakom hrvatskom građanu omogućiti da dođe do metropole u nekakvim satima koji su zadovoljavajući, a ne da se vodimo iz Splita do Zagreba 12 sati. Evo, o tome govorim i slažem se s vama, evo naknadna pamet je ta, ali i bolje ikad nego nikad.

uvaženi predstavnici predlagatelji iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uvažene kolegice i kolege. Kao što je već kazao predlagatelj, ovim prijedlogom zakona utvrđuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga, područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu te nadležnost i ovlastio nacionalnog regulatornog tijela uključujući i poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog zakona. Znamo da su ova pitanja utvrđena već postojećim zakonom iz 2014. godine no s ciljem daljnjeg usklađivanja sa pravnom stečevinom EU-a potrebno ga je zamijeniti. Anime kao dio četvrtog željezničkog paketa u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom, krajem prosinca 2016. godine na snagu je stupila Direktiva EU 2016/2370 2016/2370 Europskog parlamenta i ta direktiva je u značajnoj mjeri izmijenila odredbe Direktive 2012/34 EU-a, u svezi poslova i nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela. Ovim prijedlogom zakona određuje se da je nacionalno regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM. Prijedlog zakona određuje da je regulatorno tijelo nadležno i za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu kao i poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ovog predmetnog zakona i Uredbe EZ 1371/2007., i ostalih propisa kojima se utvrđuju prava putnika. Znamo isto tako da je dosada u RH u potpunosti liberaliziran željeznički teretni prijevoz, dok je putnički prijevoz liberaliziran samo u segmentu međunarodnog prijevoza nadamo se da će donošenje ovog zakona rezultirati novim mjerama koje će vratiti građane u vlakove, jer će im osigurati bolju kvalitetu usluge te jeftinije, brže i sigurnije putovanje. Liberalizacija željezničkog putničkog prometa je vrlo važna, a nažalost je ona i neizbježna stoga moramo što prije osposobiti i povećati konkurentnost hrvatskih željeznica. Napomenuo bi da se liberalizacija domaćeg putničkog prijevoza odvija u dvije razine, prva je omogućavanje slobodnog pristupa svim operaterima EU-a za obavljanje ove usluge i ta usluga nastupa od 01. siječnja 2019. godine, a druga razina liberalizacije povezana je uz objavljivanje natječaja za dodjelu Ugovora o javnim uslugama za što već postoji obveza od 24. prosinca 2017., međutim tu postoje različite iznimke kao npr. ugovori koji su sklopljeni izravno, bez natječaja, može im rok trajati do kraja roka na koji su sklopljeni, odnosno najduže 10 godina. U RH također se ugovori sklapaju izravno, ali je rok jednu godinu, i vjerujem da ćemo i mi iskoristiti to pravo izravno sklapanje ugovora na maksimalno 10 godina i tako našem operateru HŽ putničkom prijevozu omogućiti da se pripremi za nadolazeću konkurenciju, odnosno da uloži značajna sredstva u vozni par i time poveća kvalitetu svojih usluga. Prijedlog zakona obuhvaća i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, koje je pravno odvojeno područje od tržišta željezničkih usluga, ali je funkcionalno i operativno povezano sa istim. Osnaživanje prava putnika u željezničkom prijevozu temelji se na postojećim sustavu međunarodnog prava koji određuje da se zahtjevi zaštite potrošača uzimaju u obzir pri utvrđivanju i provedbi ostalih politika i aktivnosti EU-a. Ovaj prijedlog zakon uspostavlja pravni okvir za provedbu navedene uredbe sa posebnim naglaskom na određivanje prekršaja. I sam uredba kaže „Budući da je putnik slabija strana Ugovora o prijevozu, treba u tom pogledu zaštititi njegova prava.“ I upravo ovim prijedlogom zakona usklađuje se prava putnika sa europskim standardima. Općenito usluge željezničkog putničkog prometa trebaju biti od koristi svim građanima, zato se željezničke tvrtke i upravitelji kolodvora moraju pobrinuti da kolodvori, peroni, vozila i ostali uređaju budu dostupni osoba sa invaliditetom, i ostalim osobama ograničene pokretljivosti. cilj EU-a je ostvarivanje jedinstvenog europskog željezničkog područja i na taj način dugoročnog osiguranja konkurentnosti i održivosti željezničkog prometa, stoga treba maksimalno pojednostaviti postupak pružanja željezničkih prijevoznih usluga, podići kvalitetu željezničkih prijevoznih usluga, te se odmaknuti od neodrživosti tržišnog poslovanja u ovom sektoru, koji mogu biti razorne, neučinkovitog raspolaganja i trošenja javnih sredstava. U narednom periodu politički i gospodarski je izazov drastično povećati korištenje željezničkog prijevoza kako putničkog tako i teretnog, a s obzirom na Bijelu knjigu EU-a koja definira strategiju razvoja prometa u EU-a, potrebno je smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 40% u razdoblju od 2021. do 2030. godine, a veće korištenje željezničkog prijevoza, smanjit će se emisija tih stakleničkih plinova. Sadašnja situacija ukazuje na potrebu boljeg gospodarenja sustavom ali na nužnost modernizacije željeznica ponajprije obnove i modernizacije objekata željezničke infrastrukture. Nedovoljno ulaganje u željezničku infrastrukturu i željezničke mobilne kapacitete, znači lokomotive, kompozicije, vagone, unazad posljednjih dvadesetak i više godina dovela je do velikog smanjenja aktivnosti, atraktivnosti ove vrste prijevoza. Evo i kolege su prije mene govorile da se i ovih dana na televiziji uspoređuju prijevozi vlakom i ostali prijevozi, da se od Osijeka putuje 24 sata na more, da se iz Splita putnici ukrcaju navečer, a tek ujutro stignu u Zagreb. E da bi to promijenili izlaze u modernizaciji željezničke infrastrukture i podizanju prometnih brzina. Vrlo brzi putnički vlakovi postaju sve atraktivnije prijevozno sredstvo u odnosu na europski međugradski zračni promet. Europa je unazad petnaestak godina donijela okvire kojima se ojačava uloga regulatora i osigurava isti pravni položaj prijevoznika na tržištu osobito kroz neovisnost dodjele prometnih kapaciteta i određivanja naknade za njihovo korištenje, a uz navedeno EU nudi i modele sufinanciranja izgradnje nove i poboljšanja postojeće željezničke infrastrukture sredstvima iz EU fondova, a sve zbog podizanja interoperabilnosti i sigurnosti na razini EU. Novi četvrti okvir EU koji je u pripremi trebao bi povećati interes korisnika željezničkog prijevoza i učiniti ovu prometnu granu konkurentnijom u odnosu na cestovni i zračni promet, veći broj tržišnih takmaca trebao bi potaknuti produktivnost, specijalizaciju i inovativne poslovne modele uz veću uporabu informacijskih tehnologija. To bi trebalo doprinijeti povećanju putnika i tereta, te novom zapošljavanju u željeznici i povezanoj industriji, a za to se trebamo pripremiti jer mi se čini da je sada već već jako kasnimo. I na kraju evo svakako treba reći da predloženi zakon već u prvom čitanju donosi bitna poboljšanja i da će ga klub HDZ-a podržati. I pritom moram još jednom naglasiti da su željeznice kao najstariji europski sustav prijevoza putnika i robe, ali evo na žalost već nekoliko desetljeća su zapostavljene kako u Hrvatskoj, tako i u EU. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Na izlaganje zastupnika Ćosića ima nekoliko replika. Prva replika je gospodin zastupnik Stier, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ćosić iznijeli ste stav kluba koji naravno podržavam i naglasili ste posebno važnost konkurentnost naših željeznica. U tom pogledu želio bih nešto preciznije preciznije napomenuti, a to je pitanje obnove pruge Zagreb – Samobor koja je izuzetno bitna za samoborski, svetonedeljski kraj i koja je izuzetno profitabilna, odnosno bila bi tih 14 km pruge bili bi doista profitabilni za Hrvatske željeznice. S tim se projektom davno krenulo. Mi smo u 7. sazivu Sabora 2013. godine čak unijeli i stavku, posebnu stavku u državnom proračunu za sufinanciranje tog projekta koji bi se financirao onda iz EU fondova. Međutim, kasnije je to ako se ne varam u proračunu za 2015. ukinuto. I mislim da bi trebala Vlada vratiti to u prioritete za razvoj Hrvatskih željeznica, naravno uz potporu kluba HDZ-a ali vjerujem i drugih političkih snaga. Hvala vam. Odgovor na repliku, izvolite. **Ćosić, Pero (HDZ)** Kolega Stier, pa evo svakako ja sam rekao u svom govoru da bi trebalo se odmaknuti od da kažem nemogućnosti tržišnog poslovanja naših željeznica. Međutim, evo i reforme koje su donesene prije 5 godina nisu išle u prilog toga. Naime, ukidale su se određene pruge i linije, a povećavale subvencije. I na žalost i ta poduzeća naša i dalje posluju sa gubitkom. Prijevoz putnika recimo statistika kaže 2017./2011. je bila nekih 66000, ali sad je to palo na 20000. I svakako mislim da bi trebalo razmišljati o ponovnom da kažem nekakvom udruživanju ili u HŽ ili u HŽ grupu ili holding tih poduzeća kako bi imali jednu kažem zajedničku upravu koja bi koordinirala. Jer putnički prijevoz ima jedne prioritete, infrastruktura druge, HŽ Cargo ne znam ima svoje interese Rijeka – Zagreb. A ako se radi ovako samo komadići pruge kako mi danas još uvijek radimo nema cjelovitosti i to nema pravu učinkovitost

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Čestitam na izboru za potpredsjednika i želim uspješno vođenje. Evo prvi put ste na novoj funkciji, pa evo koristim prigodu. Kolega Ćosić, rekli ste naravno i HSS podržava usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa europskim direktivama i rješavanje željezničkog prometa pogotovo putničkog prometa. Rekli ste da će ovaj zakon omogućiti vraćanje putnika na željeznice. Na žalost neće ovaj zakon pomoći vraćanju putnika u željeznicu, jer je stanje takovo da smo u lošijoj poziciji nego prije 20 godina kad sam ja bio student pa iz Nove Gradiške putovao za sat, sat i 20 minuta do Zagreba. Danas se putuje 2, 2 i pol sata i bježe putnici od željeznice na autobus i druge alternativne prijevoze zato što se sustavno zapostavlja ulaganje u pruge na potezu od Dugog Sela prema Vinkovcima i Vukovaru. Obnovljeno je samo jedan dio između Novske i Okučana. Što je sa obnovom pruge od Dugog Sela do Novske, odnosno od Okučana do Vinkovaca i Vukovara. Rezultat toga je da se prvo smanjivao manji manji broj putnika, pa se smanjivao broj vagona, pa su se ukidale neke linije. Na kraju se tražilo i ukidanje linije pruge prema Požegi i ukidanje nekih drugih pruga. Mislim da ne smijemo ukidati pruge nego stvarati uvjete da putnici imaju kvalitetne uvjete za prijevoz i da imamo šansu se dovesti od točke A do točke B u istom vremenu kao i nekim drugim prijevozima po konkurentnim cijenama. Žalosno je da smo na taj način i zatvorili neke proizvodnje koje su šansa za Slavoniju, a prije svega zašto se zatvorila proizvodnja lokomotiva u Đuri Đakoviću, pa putničkih vagona. A i za teretne vagone gdje imamo znanja i vještine i tehnologiju se borimo da hrvatska Vlada na kapaljku da Đuri poslove. Isto tako i željeznički kolodvor u Slavonskom Brodu koji je bio čvorište je zapostavljen. Čosić. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vlaović, naravno da sam zakon neće dovesti putnike u vlakove, ali ove odredbe o funkcionalnosti željezničkih usluga, željezničkog prijevoza i prava putnika i ova četvrta direktiva dovodi do liberalizacije ovoga tržišta. I mi ćemo za dvije godine imati liberalizaciju tržišta s tim da možemo zaštititi još dalje naš HŽ putnički prijevoz ugovorom kojeg subvencionira i država i mislim da je to dobro, ali to ne može dugo trajati, jednostavno se mora liberalizirati to tržište, moraju ući drugi operateri kao i u teretani u samim tim će se da kažem vraćati putnike u te vlakove jer će ti pokretni, da kažem vagoni i linije biti bolje, jer će putnik biti zaštićen, znači, imati će pravo da traži i odštete za kašnjenja, za neinforamcije koje ne dobiva u prijevozu. Tako da mislim, da te ove odredbe, jednostavno moraju doprinijeti tome da se vraćaju putnici na vlakove, jer će doći do liberalizacije i mislim da ta liberalizacija mora dovesti i modernizaciju, a i svakako i ovo što sam govorio prije, znači morat će se uskladiti i planovi i poslovanja, cijelog našeg državnog sektora željeznica tako da koordinirano djeluju. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ćosić, evo mogu se složiti sa vašom raspravom, gotovo u cijelosti, no međutim svi smo se mi vrlo rado nekada vozili hrvatskim željeznicama, ali ponekad su dovoljni i nekakvi mali sitni kozmetički zahvati da bi se i poboljšao taj putnički prijevoz. Evo osobno, dok sam radila u upravnom odjelu, u svojoj županiji, pisali smo svake svake godine kod usklađivanja voznih redova HŽ i putničkog prijevoz, no međutim, nisu nas do sada poslušali, pa evo iskreno se nadam, da bi oni na nekakvo opravdano uvođenje i bolju povezanost recimo, gradova Nova Gradiška i grad Slavonski Brod. Zatim, Brodsko-posavske i Osječke županije. Jednako tako smo slali dopise vezano za odlaske i dolaske, opravdane odlaske i dolaske putnika, stoga mi imamo, učenici nam iz Novske dolaze u Slavonski Brod u 6,15, nastava u našim srednjim školama počinje u 7,00 sati, odnosno nekima u 7,30. Tako da, evo to su nekakvi opravdani možda kozmetički zahvati koji bi pomogli u vračanju putnika na željeznice. Jednako tako smo molili za pojačanje putničkih garnitura, u onim terminima kada nam je pojačan prijevoz. Znači u jutarnjim terminima kad radnici učenici dolaze na posao i u popodnevnim terminima, kada se ti isti vraćaju. Pa evo nekakvi mali kozmetički zahvati, ali vjerojatno bi pomogli u vračanju onih putnika koji vole se voziti vlakom, odnosno našom hrvatskom željeznicom.

Vozni red se pravi svake godine, i znači, normalno da bi operater HŽ putnički prijevoz trebao praviti vozni red tamo gdje ima, da kažem tržišnog interesa a naravno i one pruge koje država subvencionira putem ovog ugovora o javnim uslugama, tako da to milim to ne bi trebao biti problem. Jednostavno, dnevni red se radi svake godine. Zahtjev putničkog prijevoza prema HŽ infrastrukturi bi bio takav i da mu osigura karte, te vozne redove. Međutim, vjerojatno su potpore nedostane, državne, naravno imaju i županijske potpore koje mogu dati županija, ali znamo kakve su županije slavonske, naša Brodsko-posavska je predzadnja po svim pokazateljima, 3 puta manji indeks razvijenosti od Zagreba, ne znam Istre i ostalih županije. Tako da jednostavni je način da s piše i kažem i županiji i svi ostali koji da kažem mogu doprinijeti tome da se taj vozni red uskladi sa potrebama i učenika i studenata i radnika. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Željko Lenart. što je od 91' HDZ skoro 20 godina vodio ovu državu, stvarno zanimljivo čuti riječ kada vi u ime kluba zastupnika kažete osposobiti i povećati konkurentnost HŽ. Što ste radili tih 20 godina, kada su HŽ su propale? Definitivno su propale, stanje infrastrukture je takvo, da vjerujte mi mnogi oni koji se voze, da se prošetaju prugom, a ne znam da li ste se kad prošetali prugom, i da li ste vidjeli da postoje vijci koji drže tračnice na pragovima, koje možete rukom izvaditi kliko su pragovi truli. To je stanje naše infrastrukture, evo Dugog Sela, Kutine, Novske. Mi smo propustili kroz te godine obnoviti željeznicu. Time smo izgubili i luke, lučki prijevoz nam je zbog loših stanja infrastrukture i loših stanja željeznica i masovnih afera koje smo imali u HŽ, da ne kažem onih ljudi koji su i poginuli tamo, nažalost, ništa se nije u tim našim željeznicama promijenilo. Dapače, ja mislim, kako se u Dubrovniku snimaju filmovi, da ćemo mi biti jedna vrlo zanimljiva destinacija za snimanje vesterna, jer jedino mi imamo tako loše i klimave pruge gdje se može dočarati kako je to nekad lokomotiva kretala se na divljem zapadu u Americi. Što se tiče bicikala, evo gospođa je rekla, sklopivi bicikli, pa ja mislim da se HŽ trebaju prilagoditi trendu. Razvijamo biciklističke rute u turizmu, bavimo se biciklizmom, sve više je biciklista, ja mislim da HŽ moraju prilagoditi svoje vagone, biciklima da stanu svi oni bicikli koje ljudi žele povesti, šta ja znam, iz Broda u Zagreb, ili iz Osijeka u Zagreb ili iz neke druge destinacije, a ne da moraju imati nekakav specijalni bicikl koji nitko nema. Ja mislim da se vi morate i sada potruditi o ovom mandatu, da te željeznice unaprijedite a ne da se one unazađuju i da se dešavaju sve ove silne afere u HŽ-u. Hvala. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepo. Uvaženi kolega, ma ja ne bi amnestirao ni jednu Vladu od odgovornosti o stanju na željeznicama, ali moramo se sjetiti onih 90'-tih godina u kakvom smo mi, da kažem prilikama bili, ratnim prilikama gdje su svi koridori međunarodni koridori na željeznicama prekinuti, gdje je i putnički prijevoz a posebno i teretni koji je puno većeg opsega otišao iz Hrvatske, otišao gore sjevernije prema Mađarskoj i kroz Mađarsku i jednostavno mislim danas trebamo boriti da bi te terete i putnike vratili ovdje na naše koridore, ali što reći, evo unazad četiri godine mi smo u EU imali smo prilike povući značajna sredstva ali evo ništa nismo učinili. Tek jedan projekt veći modernizacije željeznica je koji je ugovoren za one prošle vlade gospodina Oreškovića pokrenut, napravljen. Tako da sam ja rekao da mi ozbiljno kasnimo u tome, već na vrijeme ističe. Imamo ispregovaranu omotnicu za željeznice u velikom iznosu i bojim se da te novce nećemo potrošiti, to je moje objektivno razmišljanje i ako ne zapnemo, ako ne damo prioritet željezničkom prijevozu, a jednostavno ga moramo dati jel je to intencija EU da se skloni ova količina prijevoza sa cesta zbog zagađenja zraka i svega ostalog i to je jedna intencija i ja vjerujem da će se ova Vlada potruditi i da ćemo povući maksimalno sredstava iz EU kako bi popravili stanje na ovim željeznicama. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega kao što ste rekli ovo je zakon kojim se reguliraju određene sigurnosne mjere, zaštitne mjere putnika svega što se nalazi i naravno da moramo ovdje razgovarati o bitnoj temi kako se regulira željeznički promet. Činjenica da danas taj regulator je Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti i željeznički promet i ovdje govorimo o odgovornosti. A ako govorimo o odgovornosti ne tražimo da bude kao u Japanu da čovjek koji je odgovoran bio šta je kasnila željeznica jednu minutu napravio je čovjek harakiri. Ali je činjenica da u nas HAKOM vodi osoba koja novac troši za odvjetnike da se razračunaju sa svojim djelatnicima koji zabranjuje sindikat, koji putuje u destinacije svjetske da malo vidi kako rastu biljke. Znači mi moramo imati odgovorne ljude na čelu sustava, ovi zakoni nam ničemu ne služe ako ga donosimo da se za regulatora kako će se regulirati željeznički promet. A nećemo govoriti o stanju u kojem se nalazi željeznički promet, bolje bi bilo vratiti sinjsku reru koja bi bila bar turistička atrakcija. Pa i ovo što je kolega rekao da naša željeznica može služiti za snimanje vestern filmova. Stavili ste neodgovorne ljude i ja sam tome čovjeku rekao u lice koji je na čelu ono što mislim kazati da se troše milijuni. Pa primjera još ću vam reći da najskuplje prostore HAKOM plaća u RH 24 eura po metru kvadratnom dok su naše željeznice u takvom stanju u kakvome su stanju. Tisuću kvadrata, znate koliki novac izdvaja za te osobe koje su odgovorne. Ali zbog čega ih se čuva? Vjerojatno zapošljava po nalogu ljude unutar toga sustava, ne kažem da nema stručnih i kvalitetnih, o ovome svemu sam ja govorio prije dok sam bio u vlasti gospodinu Luciću da se zna o kome se radi. … /Govornik se ne razumije./ … **Hajdaš Dončić, Siniša Hvala lijepa. Kolega Bulj ma evo ja sam u svom izlaganju rekao i naglasio to što ste vi rekli sada da je regulatorno tijelo na području tržišta željezničkih usluga i zaštita prava putnika HAKOM. Ja sada ne bi ulazio u Ja sada ne bi ulazio u samo poslovanje HAKOM-a i prvog čovjeka i čitao sam i sam da ima dosta primjedbi po novinama u tome i dolazile su i na odbor te primjedbe, ali evo mislim da ovo regulatorno tijelo ima jedno vijeće koje o tome odlučuje i mislim da će ono ispuniti ove zadatke koje mu je povjerila Hrvatska država odnosno na kraju i ovaj Sabor kada prođe ovaj zakon u drugom čitanju. Ali mislim da jednostavno da regulatorno tijelo nije samo to koje dovodi do stanja na željeznicama, ono samo kontrolira one regularne zakone koje treba provoditi. Znači do legalizacije tržišta u putničkom prijevozu, zakoni su ti koji provode to liberalizaciju, a oni samo prate način da li se poštuju sve te regule jednako za sve operatere na toj željeznici. Ja vjerujem da će oni to dobro odraditi, a evo problemi u HAKOM-u su svakako za jednu drugu raspravu.

Pa u jasnoći i konciznosti vašeg izvješće poštovani kolega Ćosiću u jednom dijelu ste rekli i govorili o poboljšanju željezničkog prometa u RH, a čuli ste danas i tijekom ove rasprave o senzibilitetu naših zastupnika, bilo vaših kolega iz Slavonije ili sjeverozapadnog dijela Hrvatske za njihove određene pruge ili prugu u Samoboru. ja sam vezan za ličku prugu od Zagreba do Splita i koliko znam ona u ovom trenutku udovoljava uvjetima i putničkoga prijevoza, a i transporta. Siguran sam da će se i povećanjem prometa u lukama, posebice u Splitu i Šibeniku razmišljati puno više i o ovoj pruzi. bilo bi dobro i to ste također spomenuli u vašem izvješću da određene atraktivnosti i prednosti koje se danas mogu dogoditi u RH vezano za željeznički i putnički prijevoz se iskoristi posebice u našoj zemlji koja je turistička zemlja i kroz željeznički i putnički prijevoz i da svaka od tih pruga, tih linija može biti atraktivna. S tim u vezi želim vas podsjetiti da to rade i Nijemci, da to recimo Francuzi rade prema … /Govornik se ne razumije./ … u Elzasu, da Švicarci to recimo rade u kantonu Graubünden gdje favoriziraju i promidžbeno djeluju na putnički prijevoz kao atraktivan prijevoz vjerujem duboko s obzirom da ste vi predsjednik Odbora za pomorstvo, prometi i infrastrukturu da ćete i kao predsjednik djelovati na izvršnu vlast, a i na sve one koji mogu poboljšati i razmišljati u tom smjeru vezano za i ovakav željeznički prijevoz. Hvala lijepa. Ma evo nadam se da ćemo u tome uspjeti nakon implementacije ovog zakona i nakon liberalizacije ovog tržišta, da ćemo da kažem do toga i povući dobar dio sredstava za modernizaciju naših pruga pa tako i Split-Zagreb. Ali evo mislim da …/Govornik se ne razumije./… luke. Znači mi se jednostavno moramo u toj strategiji odrediti koje su to luke i šta će oni prevoziti. Da li će luka Rijeka biti teret kontejnerski, da li će Ploče biti rasuti, da li će Split biti putnički i ne znam, Šibenik. Tako da i pruge se jednostavno prilagode tom teretu a ne da svaka luka je zadužena za, odnosno hoće imati sve terete i jednostavno i budemo konkurencija samima sebi. To je jedna strategija, znači povezati svakako luke s mora, rijeka, Ploče, Split, Šibenik. I tako da recimo Split, Šibenik više po meni preferiraju ali to je moje mišljenje na jednom putničkom, na jednom brzom prijevozu dok ove ostale željezničke linije bi trebale biti isključivo, odnosno preferirati taj teretni teretni koridor Rijeka-Budimpešta. Ali evo kažem sve, svako ulaganje u željeznice je dobro jer moramo se približiti tome da jednostavno taj željeznički prijevoz bude tako brz, da bude isplativ i konkurentan jer svakom željeznicom mi dolazimo u centar grada recimo iz Slavonskog Broda za 2 sata kako je kolega Mišić govorio dolazili smo u Zagreb, sada to traje 3,5 sata i svi bi mi iz Slavonskog broda putovali ako bi to bilo točno, na vrijeme, dođeš, obaviš svoj posao, ideš kući. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Imamo priliku! **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. I zadnja replika zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Ćosić nisam se toliko javio za ovu repliku da bih se suprotstavio vašem izlaganju koje je bilo korektno i zapravo nema se tu šta dodati. Ali htio sam ipak upozoriti na jednu stvar koja je bitna a ovdje su i predstavnici ministarstva. Naime, slažem se s vama da je i implementacija ovog zakonodavstva EU, ovaj zakon koji danas donosimo i kroz 4.-ti željeznički paket sigurno će doprinijeti kako ste i vi rekli ravnopravnosti poslovanja svih sudionicima na tržištu željezničkih usluga ali jednako tako i zaštiti prava putnika. Međutim, kroz povijest se prikazala tu praksa dok smo još imali Agenciju za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Ona je 2014. dok je bio i uvaženi potpredsjednik Sabora je bio ministar, gospodin Hajdaš-Dončić, onda je pripojena zapravo Agencija za regulaciju mrežnih djelatnosti ili HAKOM-u. Već u izvještajima te agencije smo vidjeli prije da recimo do 10 prijava 8 nije bilo u njihovoj nadležnosti ili su nekakve pravne procedure nisu poštovane. Sada kod izvještaja HAKOM-a koji predlaže Hrvatskom saboru, malo je teže i nama iščitati zapravo što se događa. Zašto to govorim? Bitno je da i ministarstvo napravi napore i pritisne agenciju a budući da ste vi predsjednik saborskog Odbora za promet da se ljude educira da zapravo vide koja su to njihova prava. Mi govorimo o pravima putnika, a ljudi vjerojatno često puta ne znaju koje je to njihovo pravo pa ako pošalje agenciji čak zahtjev za zaštitu oni mogu javiti nije to u našoj nadležnosti. I u tom smjeru bi se trebalo više pažnje posvetiti edukaciji i što transparentnijem izvještavanju agencije o javnosti i zainteresiranima koja su njihova prava da bi mogli ta prava i zaštiti. Evo to sam samo htio dodati. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepa, pa svakako treba i doraditi te pravilnike. Ali mislim da i u ovom zakonu se o tome govori da će sada biti pojednostavljenje, znači kada putnik podnese žalbu, da li je to pojednostavljenje, nije jer ima tri stupnja. Znači prvo podnosi operateru, prijevozniku a drugo je zaštiti potrošača se žali a treće onda HAKOM-u. A prije je bilo ako se nije žalio odmah i HAKOM-u da mu pada ta žalba, tako da sada ima ta tri stupnja. A ako ne dođe, ako taj svoj problem ne riješi ranije, znači onda je taj HAKOM koji mora donijeti tu odluku. Evo ja se nadam da će to profunkcionirati. Ali naravno ako treba i nekih provedbenih akata doraditi onda svakako treba doraditi. Ali kada ljudi dođu na vlakove, kada ljudi budu imali tamo informaciju i o vlaku, je li vlak kasni, ne kasni, kada jednostavno na kolodvoru možete dobiti tu informaciju a unutar vlaka vi ne možete dobiti danas nikakvu informaciju, ima nekih malo modernijih vlakova gdje možete elektronički dobiti te informacije. Kada se to sustavno poveže mislim da će svi onda znati svoja prava jer će se voziti vlakom, kasniti će na onaj drugi koji kreće na vrijeme i on će tražiti svoju zaštitu prava jer je platio put, ne znam cijelu Europu i tražiti će svoja prava. Hvala. Time smo zaključili raspravu po klubovima. Imamo tri prijave za pojedinačnu raspravu. Prva je prijava zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa potpredsjedniče, uvaženi tajniče sa svojom pomoćnicom. Dobro je da se ova rasprava otvori o željeznici premda je ovo samo direktiva kojom mi usklađujemo svoje propise sa EU gdje u biti govorimo da u biti željeznički promet da se regulira tržište, da se prava reguliraju prava putnika i ostala prava koje se koriste, sigurnost i zaštita svih tih prava. Međutim dobro je da se otvori ova rasprava jer u biti ovaj zakon kao direktiva, ništa, znači u praksi neće značiti ako mi, naše željeznice ne budu uglavnom ono što bi trebalo biti a to je glavna lokomotiva razvoja u RH jer jednostavno taj prijevoz je puno jeftiniji, puno brži što nažalost u Hrvatskoj nije činjenica. Kada govorimo, malo prije sam već spomenuo koliko treba biti odgovoran, najprije ću govoriti o odgovornosti, znači regulatorne agencije koje za mrežne djelatnosti, željeznički promet već kada je ona zadužena ovim zakonom da vodi brigu znači o ovome zakonu, na provedbu toga zakona. Jednostavno, rekao sam u Japanu zbog nekoliko sekundi odgovorne osobe napravi harakiri, to ne treba raditi u Hrvatskoj ali u nas je normalno da kasni i po par sati željeznice. I naravno onda je izgubila i putnike, da je izgubila dobit i jednostavno se urušio taj sustav i dovedeni smo u poziciju da i željeznički promet danas imamo kao prema onome što je nekada bio samo u tragovima. Spominje se da je bilo ulaganja samo ta ulaganja nisu vidljiva. I činjenica je da postoji opasnost i treba javno reći da dolazimo u trenutak što se dogodilo sa slučajem telekomunikacija da jednostavno se privatiziralo ono što je vrijedilo, u ovome slučaju liberalizacije, nama postoji mogućnost da će na strane kompanije uzeti ono što je najvrijednije i da će one imati dobit u biti ono što se dogodilo i na pomorskom dobru, šta se dogodilo sa Zakonom o koncesijama, sa izvorima i sa svime što je slijedilo. Ja bih još jednom ovdje pozvao na ozbiljnost ministra prometa, i vas tajniče da regulatorna agenicija radi svoj posao, da ne troše novac na 1000 kvadrata, najskuplje u gradu Zagrebu, po 24 eura, a kad vidimo kakva je željeznica, da putuju u najelitnijim razredima avionskim u strane zemlje u strane destinacije, da vide kako tamo na seminare duhovne obnove, neka slobodno taj čelni čovjek…/Govornik u našu željeznicu, u naš vlak, pa neka vidi kakvo je stanje od onome što bi on trebao regulirati, što je trebalo primjenjivati ovaj propis. Činjenica je da sam o tome govorio već bezbroj puta, da je regulatorna agencija ono tijelo koje bi trebalo najodgovornije za sve što se događa na našem tržištu, s to je njihovo zakonsko uporište. I kod mrežnih djelatnosti i kod željeznica, međutim malo je smiješno ali je činjenica da smo naše telekomunikacije prodali strancima da je to počela, nebitno, ne trebamo sa ad tražiti, optuživati da je telekomunikacije počela HDZ-ova Vlada devedesetih, a završila SDP-ova. Također moramo govoriti o INI i obrnuto je bilo. Ovdje trebamo ogovoriti o strateškom nacionalnom interesu, a to je hrvatske željeznice koje doslovno sada su tragom a jedino mogu biti kao što je spomenuo kolega Babić, i prije mene kolega iz HSS-a, moraju biti turistička atrakcija. Može biti turistička atrakcija i taj potencijal trebamo čuvati, jer jednostavno vlakovi u kojima se nalaze lokomotive u stanju su jednostavno, moramo govoriti Europljanima kad budu dolazili ovdje i našim turistima, kako su kod njih nekada izgledale željeznice. Sada u svijetu idu 300 kilometara željeznice na sat, a kod nas od Splita do Osijeka 24 sata doslovno, može se biciklom prije doći, nego sa Prema tome, svi zakoni koji donosimo kao direktivu EU-a, uvijek je pitanje mogu li se oni primijeniti u našemu sustavu, jer mi kasno u biti ne sa ovim zakonom, nego dokle smo doveli hrvatske željeznice. One su sada u ovom trenutku u tragovima, to je vidljivo na svim razinama i po pitanju infrastrukture a i po pitanju znači toga kadra, tj., odgovornih agencija koje ne rade svoj posao, osim što su svrha sama sebi i imaju popisanih koji trebaju zaposliti, uhljebiti i to im je jedini, jedini interes, a o tome ću govoriti naravno kad dođe izvješće gospodina Lucića na koji način se u biti agencija koja bi se morala baviti ovom regulativom, i zbog čega donosimo jednostavno s čime se ona bavi. Ja znam da je ovo možda kolegama smiješno, ali je ovo istina i zbilja da agencija koja se trebala baviti regulacijom željezničkog prometa, da iznajmljuje najskuplji prostor u RH, da milijune kuna troši na odvjetnike za borbu protiv radničkih prava, na teret znači te agencije, da je zabranjen sindikat, sindikalno djelovanje, i broji drugi problemi, umjesto da se bave ovom temom. Zbog toga ovaj zakon, možemo slobodno donijeti, ako ne budu strukturalne promjene, unutar sustava, ako se ne bude ozbiljno radilo, odgovorni ljudi, neću opet vraćat se na japansku preciznost, ali je žalosno šta ovdje je normalno da kasni sa dva, tri sata kao prihvatljivo je, naša željeznica. Hvala Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, javio sam se za repliku jer ste vi spomenuli ponovno ulaganje, ja sam ih spomenuo isto jednoj od replika, ulaganja je bilo u hrvatsku željeznicu. Ono što je bitno da se napravi strategija i da znamo u što ulažemo a još je bitnije da se kontrolira sredstva koja se ulažu. Mi smo imali povijesnih slučajeva da se sijalica za vagone koja košta 25 kuna, kupuje po cijeni od 80 kuna, da se nabavlja mobilni uređaj za prodaju karata koji nikad nisu bilu u funkciji, da se za ličku prugu nabavi oprema u vrijednosti od 40 milijuna eura koja nije u funkciji, ne spominjemo krađu goriva sa hrvatskih željeznica. naravno to ne radi agencija, ove stvari treba kontrolirati druga tijela RH. Znači bitno je imati strategiju i znati kud se ulaže i to dobro kontrolirati. I možemo reći za ceste za ceste da one mogu čak nastati i slučajno, evo gledam u Slavoniji, ravnica kilometrima, imate 50 zavoja, možda onaj koji je prvi puta hodao pa je išao zapalit cigaretu pa je skrenuo pa je tako prvi put nastala cesta, ali u željeznici to nije slučaj. Nijedan željeznički pravac nije nastavo slučajno, on je nastao vrlo promišljeno i zbog određenih potreba i ono što je bitno isto revitalizirati te pravce koji su ugašeni. Dakle, u željeznicu treba ulagati ali na jedan smišljen i svrhovit način, a kad govorimo, evo spomenuli ste turizam, meni je jednom prilikom nećak kad smo razgovarali, koji je mlad čovjek rekao da je on željezničar, rekao vezano za tzv. Gutmanovu prugu ne znam jeste li čuli, kod nas u Slavoniji, ta se pruga, s vremenom su je ljudi počupali. I kolosijeke, sve su to maknuli, on je rekao to samo, moram reći tim riječima kojima je rekao: To samo glupani mogu napraviti. Dakle, željeznicu ne treba čupati, željezničke pragove jedino jer jednog dana u svakom slučaju taj prometni pravac može ako ništa drugo barem služiti u turističke svrhe. Hvala. **Hajdaš Dončić,

potencijal i razvojni potencijal i nemam ništa protiv toga da ostanu stare željeznice, međutim činjenica je kad razgovaramo o ovim temama, prometnicama, željeznicama da se uvijek nešto događa kad se, problem je šta je uvijek, jer žao mi je što nije ministar prometa ovdje možda je tema i vrlo bitna i di triba možda dat čak i neku tematsku sjednicu Sabora o tanju u Hrvatskim željeznicama i na prometnicama. Mi danas kad dolazimo iz Splita autocestom ona je od Splita od Splita do Zagreba bila 181 kunu, neki dan je od prvoga dvista kuna. Jedino šta se radi, jedina je strategija kako poskupiti nešto i kako popuniti proračun za dugovanja koja su napravljena jer nije bilo strateških ulaganja. Novac je bio, di je otišao, valjda na bojanje tunela. Nemam pojma gdje je otišao, ali je činjenica da je sada opet poskupio promet i da, autocesta i naravno da ljudi neće čak moći više putovati domaće stanovništvo tim autoputom ići alternativnim pravcima. I dobro bi bilo da imamo dobru željeznicu pa bi ljudi išli sa željeznicom. Prema tome, o ozbiljnim temama govorimo. Nije dovoljno samo poskupljivati i na teret građana sve svaljivati, nego triba, govorimo da imamo ulaganja. U biti, sva ta ulaganja koja su bila godinama unazad vidljivi su rezultati i učinci. Željeznica je trenutno u tragovima. Jedino je možemo još ostaviti te stare tračnice, infrastrukturu zato jer kao turistički potencijal koji bi bio odličan, a naravno da triba graditi nove pravce, pravce, ulagati u infrastrukturu i da se Hrvatska može razvijati jer ovo je sada u biti sve besmisleno kao i ovaj zakon koji donosimo. Kažu dobar je, ali ima jednu manu, nije primjenjiv. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeća pojedinačna rasprava zastupnik Alen Prelec. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo u ime kluba sam govorio općenito o Hrvatskim željeznicama i o onome kako vidim budućnost Hrvatskih željeznica, ali nisam stigao jednu stvar pohvaliti. Apsolutno mislim da ćemo se svi složiti i ovo u poplavi povećavanja cijena. Veli 10% imamo poskupljenje cestarine od 1. srpnja, a onda Hrvatske željeznice kažu snižavaju cijenu karata na svojim linijama. Mislim da je to pohvalno, to je dobro. Međutim, evo u nastavku, a evo čitam jedan isječak iz novina, u nastavku je bez dobre infrastrukture i brzih vlakova nema bolje željeznice. Veli autobusima je put mnogo brži a često i jeftiniji. Znači pohvala apsolutno za ovo snižavanje cijena. I jedan drugi dio koji se jasno tiče i onoga i onoga prvog o kojem sam govorio. Veli na vožnju vlakom uglavnom su se odlučili strani turisti. Veli mladi ljudi sa zapada koji su navikli vlakom brzo i jeftino putovati u svojim državama. Za putovati u svojim državama, pardon zapeli su međutim 5 sati u Perušiću i tek su iz medija doznali problem sa lokomotivom. Znači, evo i u poplavi dobrih vijesti snižavanja cijena imamo i ove vijesti koje su loše. Znači, turisti su nam putovali 12 sati. Nisam baš puno pričao o ostaloj infrastrukturi u Hrvatskim željeznicama, a tu ću se malo sad zadržati na prijelazima. Mi ovdje u Hrvatskoj imamo 1512 prijelaza preko željezničkih pruga. Uglavnom ti svi prijelazi su u jako, jako lošem stanju. Ja to moram govoriti iz svog vlastitog iskustva. Oni su opasni, dugo se čeka zbog malih brzina vlakova. Često su zastarjeli uređaji. Evo konkretnih situacija ima kod mene u mojoj općini, gdje je jedan prijelaz koji ima dnevno ne možda više 100, 200 prijelaza. Uređaj se sređuje 6 mjeseci. Pa bih evo ovom prilikom i postavio pitanje da li je moguće da neki uređaj, za neki uređaj je potrebno šest mjeseci implementacije. Znamo koliko znači šest mjeseci, a tamo a tamo na tom prijelazu ima izuzetno puno djece zbog osnovne škole. To je prijelaz Sutla u općini Brdovec. Šest mjeseci nije moguće prijeći preko željezničke pruge. Evo ja sam u nekoliko navrata, ovo govorim ne zbog samo svoje jedinice lokalne samouprave, nego na žalost takva je situacija. U jednom jako velikom dijelu Hrvatske kolege mi govore da su prijelazi neadekvatni i opasni. Znači, uputio sam jedan dopis nekoliko puta u Hrvatskim željeznicama, prvi puta u prvom mjesecu kad su počeli problemi sa prijelazom. Onda sam ponovno u četvrtom mjesecu, u petom mjesecu. Jasno odgovor je rješava se, rješava se, treba šest mjeseci implementacije. Šest mjeseci implementacije uređaja. U tih šest mjeseci ne znam koliko je bilo kritičnih situacija. Zato evo molim mjerodavne da takve stvari se ne događaju. Mislim da mnogo slučajeva ovisi o onim malim birokratima koji trebaju dati određenu dozvolu za implementaciju uređaja. A ovakvih slučajeva ima jako, jako puno u našoj Hrvatskoj. U mom iskustvu događalo se puno puta da sam dogovorio neke poslove sa ministrima, ravnateljima, sa direktorima javnih poduzeća, a onda zapadne to u jednu crnu rupu ja bih rekao birokracije. Definitivno je Hrvatska jedna birokratska država a ovo ne govorim zato što je evo neka druga opcija na vlasti, nego to je bilo i u ono vrijeme kad smo evo mi vodili Hrvatsku. Dogodilo mi se da sam dogovorio neke stvari sa ministrima, ravnateljima, direktorima i onda se ništa nije dogodilo. Zapelo je na onom jednom malom kotačiću. To je puno puta, a ovdje imamo evo i sada predsjedavajućega koji je bio ministar, a i s njim sam konkretne stvari dogovorio i onda to zastane na nekom tamo činovniku koji evo nije odradio svoj posao, koji je ili nekompetentan ili ne želi u tom trenutku nešto odraditi. To je ja mislim općenito problem Hrvatske države i na tome trebamo raditi, jer taj mali čovjek koji zaustavi situaciju je kao što evo stane sat. Možda sat je super, on dobro radi, pa onda on je jedan mali, mali kotačić u tom satu stane, cijeli sat stane. Ja mislim da u Hrvatskoj imamo jako puno dobrih zakona, treba ih poštivati. Ima jako puno toga što je dobro prekopirano iz EU. Međutim, to treba staviti u u djelo. A u ovom slučaju ja mislim da imamo jako, jako puno ljudi koji su na krivom mjestu i kojima jednostavno nije stalo da bi napravili svoj posao. Evo ovo je moje iskustvo i zbog toga sam ga htio evo podijeliti sa ljutima koji o tome odlučuju. o tome odlučuju. HŽ su jedan veliki sustav, sa velikim brojem, zaposlenih i sigurno da tamo puno puno puta zastane. Moramo svi skupa se potruditi da to gurnemo, da svaki čovjek radi svoj posao, jasno da to i ovisi o tome, evo, a govorio sam i u vrijeme kad smo govorili o državnim službenicima, a evo čelnika jedinica lokalne samouprave, kad mi čovjek ne radi svoj posao, kad je s njim problem, po tom je nemoguće čovjeku dati otkaz. Ja nisam onaj koji bi htio dijeliti šakom i kapom otkaze, ja nisam čovjek koji nije sentimentalan, pa da mu u stvari i stranci koja evo u svojim nazivima socijalnu tu notu. Ali definitivno mislim da ima jako jako puno ljudi na pozicijama koji ne rade svoj posao i koji su velika zapreka rješavanju problema u Hrvatskoj državi. Evo tu smo mi da to riješimo. Još jednom, htio bi spomenuti, evo u ovo vrijeme kad nemamo baš idealne odnose sa Slovenijom, ja ću navesti jednu situaciju, da imamo u klubu Sutla Kumrovec koja već 20-tak godina nije u funkciji, možda evo da razmislimo u duhu dobro susjedskih odnosa, da pokrenemo priču, vezano uvaženi zastupnik povezivanje Hrvatskog zagorja, Kumrovca u turističke svrhe, jasno i tamo za sve one ljude koji žive na onom području, da se pokrene i ta priča. Da li preko europskih fondova ili koliko mene uvjeravaju mjerodavni u HŽ, nije potrebno jako velika ulaganja da bi se ta pruga stavila u funkciju, a zainteresirana i lokalna zajednica s jedne i s druge strane, a to mogu reći zato što sam razgovarao s kolegama Slovencima. I jedna i druga lokalna zajednica je zainteresiran i mislim da bi se tu moglo napraviti. Slovenci su sa svoje strane napravili jednu prugu, odnosno stavili u funkciju prugu ako znate atomske toplice tamo Podčetrtek, Rogaška Slatina, ona je u funkciji, u turističkoj svrsi, a mi na ovoj strani nismo učinili ništa. Mislim da bi se možda uz mali napor moglo to napraviti, pa onda evo možemo reći da ti odnosi između Hrvatske i Slovenije idu jednom uzlaznom linijom, pa ćemo zajednički, na tom spornom području, ja bi isto rekao, na tom spornom području, jer željeznička pruga ide malo hrvatskim područjem, malo slovenskim područjem, pa da malo otopimo odnose. Evo, i to je jedan od prijedloga pa da vidimo što se može u tom smislu napraviti. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I zadnji za pojedinačnu raspravu javi saborski zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Čestitka na izboru i čestitka na prvom vođenju sjednice. Za raspravu su me ponukale kolege koji vrlo često raspravljaju od točke do točke, jer o ovoj točki bi vrlo lako i tehnički bilo raspravljati da HŽ ima novac. Međutim, za par dana će ovdje biti rasprava o izvršenju proračuna. I vjerojatno svi ovi koji su danas kritizirali sve ovo skupa, a kažem to ću kasnije u svojoj raspravi reći, bilo je dobrih namjera svih Vlada, tako da tu ne želim nikoga optuživati i okrivljivati. Vidjet ćete koliko je izdanih jamstava, koliko je protestiranih jamstava i koliko sredstava sa pozicije Ministarstva mora, prometa, infrastrukture, se izdvaja za infrastrukturu hrvatskih željeznica i općenito za pomoć HŽ-a. Međutim, Međutim, svi zaboravljamo sliku Zagreba, ujutro negdje oko pola 6 do 7 i mora ljudi koji sa željezničkog kolodvora idu na tramvaj prema Žitnjaku i prema Jankomiru. Toga nažalost danas nema. Ili sliku Siska, pruga prema Sunji, prema bosanskoj granici, nekoliko tisuća ljudi, svako jutro dolazi na posao, međutim, svi zaboravljamo da je ta pruga 5 godina bila izvan prometa zbog srbočetničke agresije i okupacije Hrvatske. Ista priča istok Slavonije, pruga koju smo obnovili, sredstvima europskim predpristupni fondova Vinkovci-Tovarnik, isto je bila 7 godina van prometa. Dakle, zaboravljamo da je naprosto mnogi ljudi koji su živjeli u zaleđu Splita, Šibenika, Zadra, koji su živjeli u okolici Zagreba su naprosto postali stanovnici tih gradova i ne koriste više te pruge i taj prijevoz za dolazak na posao. Druga stvar, koliko je prije 20 ili 25 godina prosječno hrvatsko domaćinstvo automobila koliko ih ima danas? Zaboravljamo da danas imamo 1000 i još nešto kilometara autocesta, koje nekada nismo imali, koje danas, koriste se za međugradski prijevoz itd. Međutim, 2 pruge su definitivno nešto

od slovenske granice, Zagreb, Vinkovci prema granici sa Srbijom, ona naprosto mora biti za 150, 160 kilometara ili više jer to su činjenice. dakle, da kad bi mi to gledali na takav način, onda bi vjerojatno i naša rasprava bila drugačija. A da se ipak nešto pokušavalo napraviti, dati željeznicama, bez obzira na stanje, jer kažem, mnoge ključne linije su bile 5, 6 ili 7 godina izvan funkcije. Dakle uništeno mreža za struju, uništena nam pruga, itd. pa dakle, sjetite se nagibnih vlakova za Split. Pompa, kupljeni, milijarda kuna rezervnih dijelova, danas o tim nagibnih vlakova nitko ne govori. Zašto? Zato što oni naprosto do Splita ne mogu doći brže nego što možete doći autobusom do Splita. Sjetite se 20 lipa koje smo uzeli HAC-u i dali HŽ-ovom infrastrukturi sa namjerom da će se HAC riješiti na drugi način, a da će se sa tim novcima koji su tako i tako već u cijeni litre benzina, HŽ infrastruktura pomoći i da će se s tim novcima nešto napraviti i u protekle 4 godine, to je po prilici negdje između milijardu i 800 i 2 milijarde kuna. Dakle to je činjenica. Uz ona jamstva o kojima sam već govorio nama su sada dostupni i EU fondovi, sredstva iz EU fondova, dakle mi ćemo vrlo teško dobiti novce za cestovnu infrastrukturu jer mi po izgrađenosti autocestama smo među prvima u Europi i tu vrlo teško možemo povući novce, ali novce za određene pravce što se tiče željezničke infrastrukture možemo povući. Međutim koliko je željeznica i željeznički promet bitan za sveukupno hrvatsko gospodarstvo, najbolje govori sudbina danas Gredelja i Đure Đakovića koji praktički Gredelja skoro da nema, Đuro Đaković je tu takav kakav je. A zaboravljamo da uz ta dva metalna giganta su na stotine možemo reći i na tisuće obrtnika koji su radili za te tvrtke koji su naprosto nestale. I kada sve to zaokružim onda je to slika važnosti hrvatskih željeznica ne samo kao nečega čime ćemo prometovati nego za jedan cjelokupni sveukupni život u RH. I ako I ako ćemo gledati na takav način onda sigurno se politički nećemo prepucavati oko toga. Jer ja neću napadati kolegu Hajdaš Dončića, ispričavam se on sada predsjedava pa ne može odgovoriti, zato što je on 20 lipa preusmjerio na HŽ Infrastrukturu. On je imao koncept i želio je nešto napraviti. E sada, da li se nas dvojica u tome slažemo ili ne slažemo, ili ne slažemo, o tome možemo raspravljati. Ali je bio pokušaj hvale vrijedan da se nešto napravi. Jer šta je za tih 20 lipa bi vjerojatno se mislilo da će i Đuro Đaković nešto raditi, a da će i Gredelj nešto raditi. I na kraju ono što ja u ovom visokom domu već godinama govorim i što mislim da je HŽ propustio napraviti, a to su prigradski vlakovi. Ima jedan pokusni, ali taj pokusni je već 20 i još nešto godina to je Dugo Selo-Zagreb koji sjajno funkcionira i nije mi jasno zašto ista priča nije napravljena prema Velikoj Gorici i prema Sisku, zašto SAmoborček koji ima tradiciju i sve nije obnovljeni i zašto ta priča nije napravljena prema Zaprešiću? Dakle to je definitivno uz malo ulaganja se može puno napraviti jer kada pogledate evo samo primjer grada Velike Gorice, mi godišnje subvencioniramo ZET ja mislim kolega BEus negdje sa 12, 13 milijuna kuna. Da smo pola toga subvencionirali za HŽ mogli smo imati daleko kvalitetniji promet, kružnu autobusnu liniju po gradu i super stvar. Dakle, s tim ću završiti ovaj prvi dio svoje rasprave kada raspravljamo o ovim temama mislim da tu mjesta politici nema, naprosto to je život naših sugrađana, naših građana i onda kada o ovome raspravljamo ne možemo se odmaknuti evo kažem, za nekoliko dana će biti izvješće o izvršenju proračuna pa ćemo onda izvaditi koliko … jamstava, koliko izdanih jamstava i koliko sredstava za ovo. I sada nešto zlorabit ću Poslovnik ali to su radile i druge kolege, a ja ću se dotaknuti Zračne luke Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman. Dakle logična je stvar kada radite jedan veliki infrastrukturni projekat da onda svima omogućite da imaju čim bolji i čim kvalitetniji pristup, međutim ovdje nažalost slučaj nije takav. Neko kada je radio to je osmislio ovu cestu koja se sada privremeno koristi, iako kažem na ulaz u zračnu luku sa svih strana postoji da je nova regulacija prometa od ne znam 27.3. ili kojeg li, to je ta servisna cesta. Međutim ima jedna cesta koja je davno ucrtana koja je trebala biti tamo uz zrakoplovnu školu koja dolazi ravno na podvožnjak, a vezana je na velikogoričku sjevernu obilaznicu, to je cesta trebala biti koja je trebala zadržati majku i dijete zajedno jer zračna luka, grad Velika Gorica i Pleso su vam isto ko majka i dijete, vezani za cijeli život tako je to dvoje vezano od zaposlenosti i svega. Uz to su ljudi iz Plesa iz okolice zračne luke u proteklim godinama investirali puno novaca i napravili prenoćište, neko pet, šest, neko deset soba. Međutim oni danas ona ograda koja ničem više ne služi je zatvorena, ne mogu doći niti do te servisne ceste, a ako idu okolo istočnom obilaznicom onda je to negdje osam, devet kilometara, a ovako bi to bilo dvije, tri minute. I logična stvar bez obzira što bi neko možda htio vidjeti Zagreb da će otići rađe prespavati na Pleso jer mu treba do te sobe tri, četiri minuta i ujutro se na kraju krajeva treba ako ništa drugo pola sata kasnije probuditi da bi stigao na let koji ga veže. Međutim kažem uz dobru volju, tu moram pohvaliti i ministra Butkovića, međutim on nažalost to ne rješava. To je u ingerenciji nekoga drugoga, to je tako kako je ti ljudi ne znaju kakva ih sudbina čeka. Oko Velike Gorice niču divlja parkirališta renta car vozila, a tri velika parkirališta uz staru pristanišnu zgradu zjape prazna. Dakle nemojmo da jedan infrastrukturni projekat koji je vrlo bitan koji je bio prijepor i zbog ovoga i zbog onoga, nažalost napravi Velikogoričanima nešto što nešto što oni to ne žele i što to nije. Jer ponavljam, iste stvari su se dogodile i sa određenim prugama. Dakle stvari treba promatrati na način kakav jesu, da zračna luka uprava nova, koncesionar Zračne luke Franjo Tuđman mora maknuti onu ogradu i mora razmišljati o tome kako da sutra uz zrakoplovnu školu probije 500m ceste i da ta zračna luka bude tamo gdje joj je mjesto, a to je da se kako to Dalmatinci kažu dite vrati materi, a kažem zračna luka, nekad Aerodrom Pleso pa Zračna luka Zagreb, danas Zračna luka Franjo Tuđman i Velika Gorica su uvijek bili prst i nokat i ne vidim razloga zašto to ne bi bilo u budućnosti. Hvala lijepo i oprostite na zlouporabi Poslovnika. (SDP)** … završno pa niste zloporabili. Imamo tri replike. Prvi je saborski zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Šuker u vašoj raspravi sa puno toga se mogu složiti pa i sa time da ne koristimo potencijale koje imamo jer sve zemlje svijeta razvijaju željeznicu, jedino u Hrvatskoj je u proteklih 25, šest godina manje 30 tisuća zaposlenih u željeznici, a još desetke tisuća ljudi u ovim popratnim firmama koje su bile na to navezane. Znači Hrvatska ima geostrateški položaj takav da bi u promet i transport trebala ulagati, mi to ne radimo iako imamo na raspolaganju sada 10 milijardi kuna do 2020. godine vezane uz projekte u željeznici koje na sebe mogu navezati 20-ak tisuća radnih mjesta. E sada je samo pitanje da li imamo dovoljno pameti, snaga i znanja da kao Vlada, kao Hrvatska iskoristimo ta sredstva i pokrenemo neke stvari s mrtve točke. Ja ne bih samo tu spomenuo Goricu ili ovo što ste rekli dalje Sisak i sve ovo što se veže na Zagreb. Ja bih spomenuo Samobor, ja bih spomenuo Bjelovar koji je krenuo sada sa projektom ali nadam se da će uskoro doći i do realizacije i da de facto ljudi ne dolaze sa autima. I ovo što ste rekli aerodrom je de facto također potrebno povezati da li sa da li sa željezničkom ili brzom tramvajskom linijom. Vidimo da je naš gradonačelnik tu u Zagrebu najavio dao Bog da se to ostvari veza aerodroma i Zagreba do Kvatrića, znači sa tramvajskom linijom što bi onda omogućilo ne da ne niču ova divlja parkirališta nego da ljudi uopće ne koriste parkirališta nego lijepo sjednu u tramvaj u centru grada i odu u zračnu luku koja bi tako bila vezana. Znači potencijali postoje, samo je pitanje da li imamo snage, hrabrosti i pameti da ih iskoristimo. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo zastupniku Marasu. Odgovor na repliku zastupnik Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Maras, vi ste se u principu složili sa svime onime što sam ja rekao, međutim, ja bih samo još rekao nekoliko rečenica. Mislim da naprosto u Hrvatskoj trebamo prestati funkcionirati da svijet počinje i završava s nekim. Dakle ima projekata koji naprosto traju. A to je ova tema o kojoj smo govorili. I ako se strateški odlučuje da je nešto nešto, onda ne može to netko prekinuti i uništiti sve što se uložilo do tada. Ja sam namjerno spomenuo ovaj nagibni vlak. Jer gledajte mi smo u trenutcima kada definitivno nisu postojali infrastrukturni uvjeti kupili taj vlak. I on na žalost ne funkcionira. Ja nisam stručnjak za taj dio da bih ja to mogao sada elaborirati, ja samo govorim o činjenicama. E sada je priča da li ćemo mi sutra razmišljati o uskoj prugi kao najbližoj trasi do Splita ili ćemo tražiti nešto drugo. Ali ja vam samo kažem sjednite u autobus, držite se svih pravila na autocesti, vi ste za 3,5, 4 sata laganini vožnje bez stajanja u Splitu. Prema tome tko će putovati 6, 7 sati s vlakom ako ima takvu mogućnost. Ali ponavljam danas je ova rasprava i zato sam se javio za raspravu, vi niste bili tu, otišla u nekom drugom smjeru. Zato se jesam spomenuo zakona o, zapravo Izvješća o izvršenju proračuna da vidimo koliko stvari je povezano i kada raspravljamo o nekim stvarima naprosto se moramo vezati nečega a ne kada raspravljamo o proračunu onda pustimo željeznice na stranu nećemo uopće raspravljati o njima ali kada govorimo o željeznicama onda najedanput svima puna briga željeznica, svi plaću za željeznicama itd.. Međutim, vi se sjetite koliko puta je bilo rasprave, pa na kraju krajeva dok je i kolega Linić bio tu koji je stalno govorio o željeznicama smo se prepucavali koliko se može i koliko se ne može dati. Idemo vidjeti u proteklih 20 godina, dakle 2 mandata SDP-a i 2 mandata HDZ-a koliko se jamstava i novaca dalo u Hrvatske željeznice. Ta cifra je negdje između 25 i 30 milijardi kuna. Kakvu situaciju danas imamo u HŽ-u? Mislim da ćete se i vi i ja složiti da je ona nažalost tragična. Hvala lijepo. Sljedeća je replika zastupnik Goran Beus. **Beus Richembergh, Goran (Nezavisni)** Kolega Šuker dali ste mi šlagvort u dvije stvari u svome izlaganju spominjući zapravo prigradski i željeznički promet, govorili ste o konkretnim prugama pa i ovoj koja povezuje Sisak i Zagreb. Koliko zapravo su sretni građani koji žive recimo u Turopolju, koji žive u Mracljenu ili u malom rubnom dijelu Velike Gorice i Gradića koji mogu koristiti željezničku prugu da bi došli do Zagreba za nekih 12, 13 minuta dok svi ostali građani Velike Gorice koji koriste ZET-ove usluge javnog prijevoza, evo vidimo i danas u novinama dobivaju skoro letvom po leđima. To je skandalozna stvar o kojoj govorimo već godinama i ništa se ne mijenja. Naprosto je nevjerojatno da u žiži dakle, u vršnim satima po 40, 50 minuta nema javnoga prijevoza. I zato definitivno prigradske željezničke pruge rješavaju te probleme puno efikasnije nego nažalost postojeći i javni prijevoz. Kada ste govorili o zračnoj luci, legitimna je bila rasprava o tome da li ići lakom prigradskom željeznicom do nje kada već postoji i pruga koja prolazi iz istočnoga dijela grada Zagreba, upravo dolazi do točke na kojoj je trebalo graditi veliki cargo terminal. Nitko nije prstom mrdnuo. Ovaj problem koji spominjete oko zatvaranja zračne luke. Sjećate se da sam uložio, tko je ovdje vrištao i kumio i molio da se to riješi, evo srpnja još nema rješenja. Vozimo se po tzv. servisnoj cesti dok se nešto ne dogodi. I onog časa kada se na križanju koje nije još semaforirano nešto dogoditi to će se zatvoriti. I što ćemo onda? Dakle radi se o tome da oni koji su plaćeni za svoj posao ne rade svoj posao, da oni koji su trebali brinuti o tome zadnje dvije godine nisu prstom mrdnuli. Da tek kada sam ja vrisnuo ovdje za ovom govornicom se krenulo u razgovore sa ministarstvom. Ali evo kao što i vi sami kažete ministarstvo nije to koje će riješiti. Onda znamo tko je to, to je gradska uprava Velike Gorice. Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Beus, pa mislim da su to stvari o kojima se mi u svom političkom djelovanju cijelo vrijeme slažemo. Dakle u trenutcima kada je rađena velikogorička sjeverna obilaznica a to je bilo davne tamo 2007. kada se to sve skupa počelo onda je probijena ona cesta uz sportsko rekreativni centar ili stadion nogometni koja je trebala završiti pored zrakoplovne škole i točno doći na ovaj podvožnjak. I to je trebao biti ulaz Velike Gorice u zračnu luku. Zašto to nije napravljeno? Ja govorim ovdje isključivo jezikom ljudi koji su uložili svoje novce da se bave određenom djelatnošću jer su me oni molili. Dakle ljudi koji imaju sobe, ljudi koji imaju rent-a-car poduzeće. I nemojmo zaboraviti da u zračnoj luci se danas iznajmi kada je špica sezone i preko 1000 automobila. Dakle to su činjenice. A prigradska željeznica u Velikoj Gorici, prva pokusna vožnja je vožena '95. godine. Dakle grada koji naprosto svaki dan nekoliko tisuća velikogoričana ide ili u školu ili na fakultet ili raditi u grad Zagreb jer grad Velika Gorica samo 15% stanovnika radi na području grada Velike Gorice a 85% radi izvan Velike Gorice, moraju doći na svoje radno mjesto, sad ili će doći automobilom ili ZET-ovim autobusom. Nekada se za Mraclin govorilo da je najobrazovanije selo u bivšoj Jugoslaviji, a znate zašto? Zato što su imali štreku kroz selo. I kola i fakultet su im bili praktički, ono što ste vi rekli, na 10, 15 minuta. Ista priča je i sa Samoborčekom. Samoborček je tradicija, pojam a svi koji znaju šta je Samoborček, taj Samoborček je ugašen, zašto? Može biti turistička atrakcija može biti nešto što je korisno Samoborcima, je situacija takva kakva je, prema tome kažem, ovo je tema koja ne trpi politikanstvo, ova je tema di moramo strateški se odlučiti što hoćemo, imamo na dispoziciji sredstva EU fondova i trebamo to iskoristiti praktički sa nečim novcima napraviti ono što dugo nismo. **Hajdaš I zadnja replika zastupnika Ante Babića. Izvolite. iskrivljavanje činjenica, a znam da u politici volite kontinuitet i kroz kao ministar financija u dva mandata da znate jako dobro za sve one neuralgične točke vezano za državni proračun, a posebice je to vezano za hrvatske ceste, brodogradnju, kao i hrvatske željeznice i dobro je da se napomenuli onih 20 lipa koje su zapravo oduzete hrvatskih cestama dane hrvatskim željeznicama u najboljoj namjeri misleći da bismo mogli time možda poboljšati i gospodarsku situaciju misleći da bismo mogli time možda poboljšati i gospodarsku situaciju u RH i posebno ste naglasili Đuru Đakovića i Gredelj, što je jako dobro. Činjenica je također da ono što ste govorili vezano za vremensko trajanje vožnji od Zagreba do Splita, primjerice ili obrnuto, i uspoređujući to sa hrvatskim autocestama, tu vam ne bi možda dao za pravo do kraja iz slijedećih razloga. Ako se zna da od EU-a imamo otprilike imamo nekih 10 milijardi kuna vezano za hrvatske željeznice, mislim da se sa dobrim programima osmišljenim programima i za starije osobe i za osobe sa invaliditetom i za djecu, igraonice u vlakovima, ako hoćete ekskurzijske programe, mogu se napraviti dobri programi koji mogu popularizirati željeznicu u RH što čine zemlje u našem okruženju. Ja vjerujem da je moguće i taj dio novca iskoristiti tu, i on se može iskoristiti i za poboljšanje situacije u gospodarstvu i za zapošljavanje u RH. Hvala. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, zastupnik Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Babić, ja nisam govorio protiv željezničke pruge Zagreb-Split, samo sam govorio protiv ovakve kakva je. Nažalost putuje se toliko koliko se putuje, međutim kad govorimo o hrvatskom proračunu onda svi kad čuju javni dug 280 i koliko milijardi se naveže i ovako i onako. Ja ću samo reći četiri stvari. Brodogradnja, željeznice, poljoprivreda, povrat duga umirovljenicima, zbrojite to četvero pa ćete vidjeti da taj dug uopće ne izgleda stravično. Nažalost, danas brodogradnja je negdje gdje je, željeznica je danas govorimo cijelimo dan gdje jesmo, a o poljoprivredi kad govorimo onda isto tako smo u situaciji kakvoj jesmo, to ej svakodnevni problem kad govorimo o Slavoniji, kad govorimo o praznoj Banovini, kad govorimo o Lici gdje praktički nema živog čovjeka, a svake godine smo što kapitalna ulaganja što poticaj negdje u prosjeku od tamo negdje 2003. negdje između 4, 4 i pol milijarde kuna izdvajali. To su činjenice o kojima treba razgovarati, zato sam rekao da neke stvari imaju kontinuitet, taj kontinuitet se ne može prekinut, a mi smo danas ovdje o željeznicama, i zato sam se ja javio za raspravu pričali o svemu i svačemu i normalno kad nas ljudi slušaju, koji nisu u toj temi da se love za glavu i s punim pravom, s punim pravom, ali treba staviti činjenice na stol. Naprosto, sve Vlade su pokušale sad jel taj pokušaj bio dobar, loš, kaže to je stvar ocjene i procjene. Da netko nije izdvojio 60 lipa iz autocesta, 60 lipa za ceste, da li bi mi danas imali 1100 kilometara? Da li bi tzv. državne ceste koje odražavaju Hrvatske autoceste, zapravo Hrvatske ceste, izgledale ovako kao izgledaju? To je drugi par cipela. Ali naprosto, mi smo umjesto trošarine da usmjerimo u proračun, usmjerili u nešto drugo. I vjerojatno ćemo i sutra ta sredstva morati preusmjeriti da bi nešto napravili. Hvala lijepa. Time smo završili sa pojedinačnom raspravom. Zaključno u ime predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodin Tomislav Mihotić. Izvolite. Hvala. Ja ću ovako po pitanjima, najprije ono što se odnosilo direktno na prijedlog zakona. Znači, uredbom 1370 iz 2007. zaštitili smo domaćeg prijevoznika, a uredba dozvoljava sklapanje višegodišnjeg ugovora sa domaćim prijevoznicima. Znači, tu je otvorena mogućnost da se dugogodišnjim ugovorom njega zaštiti u idućem vremenskom periodu. Što se tiče članaka 23. na 17. strani, bilo je pitanje razumnog roka. Regulatorno tijelo po službenoj dužnosti donosi odluku kojom se operateru uslužnog objekta određuje razumni vremenski rok u kojem je dužan odgovoriti na upit željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom objektu i za pružanje usluga u uslužnog objektu. Bilo je pitanje što je to razumni rok? Razumni rok ovisi o vrsti objekta. A regulatorno tijelo o tome odlučuje i to objavljuje na svojim stranicama. Što se tiče bicikla, to je bilo u članku je bilo u članku 23., HAKOM prijevoznika kažnjava, to stoji u početku ove točke, znači HAKOM ima mogućnost kazniti prijevoznika ako ne omogući i ne dozvoli prijevoz biciklima kad za to postoje uvjeti. E sad, bila su pitanja vezano za ukupno stanje željeznica vezano za brzinu prijevoza kroz, po prugama. Mi sada, spominjano je 160 km/h. Sve nove pruge koje se sada realiziraju iz sredstava europskih fondova to je u prvom redu na petom B i na desetom koridoru znači Rijeka – Zagreb – mađarska granica. I s druge strane Ljubljana – Zagreb pa dalje preko Vinkovaca na istok. One se projektiraju i radovi koji su u tijeku između ostalog na Dugo Selo – Križevci projektiraju se za 160 km na sat. Mi imamo određeni broj lokomotiva koje mogu postići tu brzinu. Trenutno jedino ta brzina se može razvit na pruzi Vinkovci – Tovarnik. To je 35 km pruge koja je u proteklom periodu realizirana, gdje se može realizirat ta brzina. Ali završetkom ovih projekata i ovih dionica o kojim govorim i na njima će se postizat ta brzina, jer konačni cilj je na ova dva pravca da se uspostave dvije paralelne trake potpuno elektrificirane sa brzinom do 160 km na sat. Što se tiče pruge Zaprešić – Savski Marof ona se sad obnavlja iz zajma Svjetske banke i ona će dobit elemente da se po njoj može vozit brzinom od 120 km na sat. Trenutno se zbog stanja pruge ne može vozit tom brzinom. Što se tiče prigradskih projekata ove željeznice što je gospodin Stier postavio kao upit vezano za poveznicu Zagreba i Samobora, ove pruge koja se odnosi na Veliku Goricu to su prigradske pruge koje nisu bile u ovom postojećem operativnom programu. Ali sasvim sigurno nakon Feasibility studija šta će se izgradit, izradit i u kontekstu povezivanja zračne luke s gradom Zagrebom, a dalje prema Velikoj Gorici razmotrit će se mogućnost financiranje i normalno ukoliko se pokaže fizibilnost tih tih projekata da ćemo i nastojat uvrstit u iduće operativne programe i realizirat. I što se tiče HŽ Putničkoga prijevoza i što se tiče komunikacije sa općinama tu tu su upućeni na komunikaciju sa županijama kod oformljavanja svog dnevnog reda i rasporeda prometa. Prema tome, nadamo se da će koliko je god to moguće se izići u susret i jedinicama lokalne samouprave. Ja govorim preko županija da se uspostave redovi vožnje koji će bit na zadovoljstvo svih. Eto hvala. državnom tajniku Tomislavu Mihotiću na završnoj riječi u ime predlagatelja. Time i zaključujem raspravu o Zakonu o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Ispričavam se, ali zakasnili ste. Zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)**

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu a izvješća ste primili na sjednici. Molio bih sada u ime predlagatelja da dodatno obrazloženje da državni